koja je na dnevnom redu. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora? Da. U ime Odbora za turizam poštovani predsjednik odbora, Goran Beus Richembergh.

razmotrio je konačni prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. lipnja 2015. godine. Odbor za turizam raspravio je predmetni konačni prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Predstavnik predlagatelja uvodno je izložio kako Ministarstvo turizma predlaže da se ovim zakonom urede načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prijedlog je podsjećamo prihvaćen u prvom čitanju na 17. sjednici Hrvatskoga sabora 8. svibnja ove godine, a osnovne novine koje se ovim konačnim prijedlogom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti predlažu u odnosu na važeći istoimeni zakon predlagatelj je naveo baš kao danas što je iznio ministar Lorencin u uvodnome obrazloženju. U raspravi koja je uslijedila napomenuto je kako je Ministarstvo turizma između dva čitanja zakona napravilo čitav niz korekcija izraženo je zadovoljstvo time što je ministarstvo poslušalo dobar dio sugestija i prijedloga članova Odbora za turizam pa i klubova zastupnika pripremajući konačni prijedlog zakona. Ovo je jedan od onih dobrih primjera koji dokazuju moguću vrlo pozitivnu sinergiju predlagatelja i zakonodavca u postupku donošenja zakona odnosno formulacije konačnoga prijedloga. Izraženo je žaljenje što nije prihvaćena ideja o promjeni paradigme turističke inspekcije unošenjem posebne odredbe kojom bi se prevencija i edukacija definirale kao temeljna svrha inspekcije. Turistička, ali i ostale inspekcije, trebale bi poduzetnicima prije svega pomagati da bolje shvate i implementiraju propise te da se u postupku otklanjanja uočenih nepravilnosti polazi od opomene, zatim blaže, potom nešto teže kazne pa tek onda radikalnih mjera poput zabrane obavljanja djelatnosti. No, očito je da će za to trebati mijenjati obuhvatno više propisa. U raspravi su članovi odbora također izrazili svoje zadovoljstvo time što je većina primjedbi Odbora za turizam ali i klubova zastupnika usvojena prije drugog čitanja. Iznesene su i neke primjedbe na novi tekst zakona, odnosno okolnosti u kojima će se on provoditi. Od toga da postojeći broj turističkih inspektora nije dovoljan za uspješan nadzor te kako bi inspekcije u promišljanju budućega ustrojstva inspekcijskih službi trebale doći pod ingerenciju jedinica lokalne samouprave i do toga kako bi trebalo izjednačiti broj dozvoljenih smještajnih kapaciteta u kampovima u domaćinstvu i kampovima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenja Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani predsjedniče Odbora za turizam Hrvatskog sabora. Drugih ruku i zahtjeva nema. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Sad su na redu zastupnici Kluba zastupnika Hrvatski laburisti-Stranka rada i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo Laburisti će dakako podržati ovaj prijedlog zakona. Mislimo da je u svakom slučaju ispravljeno dosta toga što nije valjalo, a i u samom obrazloženju predlagateljice Vlade stoji da se zakon donosi između ostalog i u svrhu da se isprave sve one nelogičnosti koje su smetale u primjeni samog zakona i pokazale se kao nedovoljno jasne u zakonu koji smo imali dosada. To je svakako pohvalno. Dobra je i ova praksa, kao što je predsjednik Odbora za turizam naveo, da evo evo se čuje između prvog i drugog čitanja prijedloge, sugestije i da se to do drugog čitanja dakle implementira maksimalno čim više. Ovaj zakon koji je pred nama sigurno je izazvao najviše da tako kažem zainteresiranosti vezano uz radno vrijeme ugostiteljskih objekata i mogućnost jedinica lokalne samouprave odnosno predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave da sami određuju radno vrijeme ugostiteljskih objekata na svom prostoru. Ukazat ću možda na jednu stvar koja nekima koji žive u gradovima nije toliko važna ali je itekako važna za neka ruralna područja koja nemaju svojih turističkih zajednica, odnosno Turističkog vijeća. ovim je prijedlogom zakona određeno odnosno utvrđeno da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može produžiti radno vrijeme određenih ugostiteljskih objekata, restorana i barova na svom području uz mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice s tog područja. Laburisti će dati amandman na ovaj prijedlog zakona u smislu da odluku, odnosno mišljenje o produženju radnog vremena moraju dati vijeća mjesnih odbora, odnosno vijeća gradskih četvrti. Mišljenja smo da o tome kako će se i na koji način nešto dešavati na određenom području mora donositi najniža razina, u u ovom slučaju mislimo na mjesne odbore. Dakle, ništa ne priječi jedinu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da za mišljenje da li će se nešto pogotovo 3 dana i tri noći na određenom prostoru gdje građani u tom trenutku evo moraju napraviti određene određene kompromise sami sa sobom, nemaju prava kroz vijeća mjesnih odbora odlučivat o tome da li nešto da ili nešto ne. ovakav, možda jeste dobro ovakav prijedlog u smislu da nam noćni život bude bogatiji, da ugostiteljski objekti mogu više raditi, ali postavlja se tu jedno pitanje diversifikacije same ponude, dakle imamo objekte koji su registrirani kao restorani i barovi, dosad smo imali objekte koji su isto tako bili registrirani i mogli obavljati svoju djelatnost u toku noći. U većini slučajeva dio objekata radi danju do određenog sata, dio radi noću i ovakvo dopuštanje da svatko radi koliko god mu se to čini i koliko on misli da treba raditi o 0 do 24 sati uz blagoslov predstavničkog tijela odnosno čak i uz blagoslov blagoslov izvršnog tijela koje možda može onda određeno vrijeme skratiti. U jednom je djelu dobro u drugom je možda loše, vizavi tih građana jer nemojmo zaboraviti da je i u turističkim mjestima imamo građane koji ne žive od tih turista kojima itekako turista kojima itekako smeta buka i sve ono što se u tim mjestima dešava i bilo bi pošteno da ih se pita što oni i na koji način u svojem mjestu žele napraviti a upravo odluku o tome onda mora donijeti po nama najniže tijelo. Druga stvar na koju želim ukazati jeste što se nije od prvog do drugog čitanja uzelo u obzir dakle sportske udruge, odnosno mogućnost sportskim udrugama da pružaju usluge, ugostiteljske usluge dakle u onom djelu kada ona organiziraju nekakva događanja humanitarnog karaktera. Dakle u obrazloženju zbog čega takva primjedba nije prihvaćena predlagateljica ocjenjuje da, da su odgovarajuće i dostatne članak 5.stavak 2.vezane za sportske udruge, međutim mislim da nije tako iz jednostavnog razloga pokušat ću vam objasniti na jednom živom primjeru. Imamo sportske udruge koje u toku godine organiziraju u ovom prijedlogu zakona stoji da one te akcije, te sportske udruge, akcije mogu dakle provesti na u svojim objektima, odnosno na svojim prostorima ili da mogu to odraditi za račun drugog ugostitelja odnosno drugog pravnog subjekta. Uz ovaj prijedlog ovakvog zakona sa jednom nadopunom članka gdje bi se napisalo da te udruge, sportske udruge mogu organizirati humanitarna, akcije humanitarnog karaktera, manifestacije humanitarnog karaktera i na drugom području unutar jedinice lokalne samouprave mislimo da bi se taj problem uspio riješit. Jer šteta je ne sportskim udrugama koje su uistinu aktivne i koje pogotovo u nekim mjestima, ja sad govorim o humanitarnom karakteru, ali imamo jako puno udruga u turističkim mjestima, sportskih udruga koje organiziraju nekakve manifestacije i nekakva događanja a ukoliko te manifestacije ne organiziraju u mjestu dakle gdje je velika frekvencija ljudi ograničavamo ih dakle na njihove nekakve sportske objekte, u ovom slučaju mislim ili na nogometna igrališta ili na boćarska igrališta ili na nekakav klub ribara. Mislim da nije dobro jer je isto tako i to dodana vrijednost u turističkoj ponudi tih, tih objekata. Zadnja stvar na koju želim upozoriti jeste dakle kontrola radnog vremena. Nismo prihvatili isto tako od prvog do drugog čitanja, niste usvojili prijedlog vezan za članak 42.da se policijski službenici ovlaste i za nadzor nad prekoračenjem radnog vremena uz obrazloženje da bez da postoji sumnja da je počinjen neki drugi prekršaj ili kazneno djelu u situacijama kada ne dolazi do narušavanja javnog reda i mira ocijenili ste da nema potrebe da policija odrađuje taj posao. Međutim, tu dolazimo do jedne čudne situacije, dakle člankom 42.odredili smo da policija provodi nadzor nad zabranom usluživanja odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića ili napitaka koje sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina što znači da policija ima ovlasti uči u svaki ugostiteljski objekat, legitimirat osobe za koje sumnja da su mlađe od 18 godina a vidi da konzumiraju alkoholno piće bez obzira što te osobe u tom trenutku ne remete javni red i mir, s druge strane u obrazloženju pišemo da policija ne može kontrolirati radno vrijeme. Turističkih inspektora nemamo u dovoljnoj mjeri da kontroliraju sve i smatramo da bismo napravili veliku stvar i napravili puno reda upravo na ovaj način da policiju ovlastimo u kontroliranju radnog vremena uz određenu prijavu i uz određeni zapisnik komunalnom, odnosno pardon turističkom inspektoru riješio bi se i taj problem. koliko policija može ulazit u ugostiteljske objekte, kontrolirati konzumaciju pića ne vidim razloga zašto ta ista policija pogotovo zato što ugostiteljski objekti moraju imati po ovom zakonu na vidljivom mjesto naznačeno svoje radno vrijeme, ne bismo im dali ovlasti da kontroliraju upravo i poštivanje tog istog radnog vremena. Ja se nadam da će predlagateljica dakle uzeti u obzir ove primjedbe, da ćemo o njima raspravljati. Neću ulaziti dakle u ovaj dio oko davanja istih prilika od stavljanja u isti položaj fizičkih osoba obrta i trgovačkih objekata vezano za iznajmljivanje u stambenom i poslovnom prostoru, mislim da ima nekoliko kolega koji o tome žele raspraviti pa ću se fokusirati samo na ove tri stvari i nadam se da ćete uvažiti amandmane Hrvatskih laburista-Stranke rada. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo repliku poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovana kolegice Tireli, izrekli ste jednu tezu da u turističkim mjestima žive i oni građani koji ne žive od turizma. Ta je teza vrlo prijemčiva za uši onih ljudi koji žele uvjetno rečeno apsolutni mir, neovisno od toga iz kojega razloga, u principu nije točna. Naime, prihodi od turizma nisu samo izravni, oni od zarade koju knjiže poduzetnici u turizmu, sustav turističkih zajednica, kroz takse odnosno boravišnu pristojbu, prijevoznici itd., čitav je niz neizravnih prihoda koji proizlaze iz poreza, doprinosa, različitih naknada kao što su one za parking, koncesije, najam prostora, komunalan naknada. Sve to su prihodi jedinica lokalne samouprave koji izravno ili neizravno završavaju u velikome poslu nikadkrajnom poslu koji se zove unapređenje komunalnog standarda. Komunalni standard koriste svi koji žive na području te lokalne zajednice. Nadalje, u pravilu lokalna samouprava na čijem teritoriju se odvija intenzivno ugostiteljska i turistička djelatnost natprosječno je bogata samouprava,neovisno o tome da li je sezona kratka ili duga. Ali zahvaljujući turističkome prometu i zaradi izravnoj i neizravnoj, ljudi koji žive u tako intenzivnim turističkim zonama u principu imaju bolji komunalni standard. U konačnici, to je interes svakoga onoga koji živi na tom području jer u konačnici svi mi neovisno o tome radimo li izravno u turizmu ili ne, jesmo turistički djelatnici. Onoga časa kada stupimo na cestu, mi smo izloženi mogućnosti da nas bilo tko pita nešto od stranaca i tog časa postajemo turistički informatori. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem predsjedniče. Kolega ja se s vama u potpunosti slažem, vi i ja dijelimo isto mišljenje. Međutim ja upozoravam na situaciju koja jeste na terenu. Dakle imamo problema, moramo poštivati one ljude koji žele mir, na kraju krajeva ne govorim samo o mještanima odnosno o stanovnicima određenog prostora kojima smeta buka i cjelonoćni život, govorim i o određenom broju turista koji isto tako dolaze u turistička mjesta i žele u nekoliko sati da mogu spavati ili da mogu biti u miru. Dakle na to upozoravam. Možemo sada raspravljati o tome i o dodanoj vrijednosti turizma za svakoga od nas i o punjenju proračuna i općina i gradova i županija, od turista, slažemo se nije upitno ništa od toga samo pokušavam objasniti da tim građanima moramo dati prostor da oni odlučuju što žele ili što hoće u svome mjestu ili ne. Dakle na taj način kada bi oni mogli odlučivati bili bimo svi više na miru, rekli bimo da je to odluka upravo tih građana, da je to odluka tih vijeća u tim mjesnim odborima koji jeste na kraju krajeva tu da brani interese svih zajedno. I ja uopće ne sumnjam u to da vijeća mjesnih odbora neće ocijeniti što je za njihovo mjesto i za njihove mještane najbolje, ali eto na jedan način mislim da zatvaramo jednu mogućnost da dobivamo kako se ono kaže po nosu od određenih ljudi i mislim da je upravo to model gdje bimo ta vijeća mjesnih odbora trebali iskoristiti, gdje bimo te mještane i te građane trebali čuti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Tomislav Klarić, replika. Kolegice Tireli, mislim da kada ovako raspravljamo pitat suglasnost mjesnih odbora ili gradskih četvrti oko nekakvog događanja da li da ili ne, diramo u nadležnost jedinica lokalnih samouprava. Priprava za turističku sezonu ne traje taj mjesec ili taj tjedan nego praktički programi se osmišljavaju već krajem jedne sezone, a početkom godine već se pripremaju događanja što će se događati u određenoj sezoni. Bez obzira tko se bavi direktno ili ne ovo što je gospodin Beus govorio i ja to potvrđujem, indirektno svi imamo koristi jer od ugostitelja, od turista ostvaruju se prihodi koji pune gradski proračun, a onda se iz tih proračuna odrađuju stvari od interesa za sve građane dakle oni koji se bave i koji se ne bave turizmom. Ali jedinice lokalne samouprave dakle gradsko vijeće, predstavničko tijelo pa taj načelnik ili gradonačelnik izabrani su na demokratskim izborima, izabrali su ga ti isti građani i oni su valjda nadležni za to što će se događati na području njihovog grada. To govorim iz razloga što imamo iskustva da je uvijek netko nečim nezadovoljan. Neko se divi vatrometu, ali nekom smeta da spava, ali taj vatromet privuče tisuće ljudi u jedan grad i traje koliko traje. pitati suglasnost na raznim stranama vijeća mjesnih odbora ili četvrti, a u biti svi su kao i vijećnici izabrani demokratskim putem, mislim da nema smisla. ako se želimo baviti turizmom, a turistička smo zemlja i to je jedna grana gospodarstva onda treba pustiti ljudima na terenu, turističkim zajednicama, uredima, jedinice lokalne samouprave koje na kraju krajeva i financiraju to sve od boravišnih pristojbi, a koje najvećim dijelom plaćaju ti ugostitelji onda treba ugostitelju dati priliku da i u to vrijeme berbe i nešto zaradi kako bi mogao servisirati sva ona davanja i prema jedinicama lokalne samouprave a i prema državi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem predsjedniče. Pa kolega uistinu ne vjerujem da kao čelnik jednog grada imate bilo što protiv toga da legalno izabrani članovi vaših mjesnih odbora i vijeća odlučuju o tome što ćete vi kao gradonačelnik morati napraviti u tom vašem gradu. Dakle slažem se s vama da jedinice, da se određeni dio sredstava vraća opet tim građanima ali ne slažem se s vama kada kažete da su predstavnici gradskih vijeća i gradonačelnici legalno izabrani a da pri tome ne uzmemo u obzir da su i članovi mjesnih odbora legalno izabrani. Prema tome, od tih istih građana ja samo želim naglasiti da poštujemo hijerarhije, da poštujemo strukture i da svakome damo prostor i mogućnost da iskaže ono što u njegovom gradu treba, odnosno što smatra da bi bilo dobro. Svaki pametni gradonačelnik mislim da komunicira upravo sa tim vijećima mjesnih odbora i sa tim članovima mjesnih odbora. I upravo na taj način mislim da onda ima i manje problema i manje šumova u komunikaciji i da je poslovanje i odlučivanje u toj u toj jedinici lokalne samouprave u svakom slučaju na taj način transparentnije i jasnije. Da bi turist došao na odredište koristi autocestu, zrakoplove, autobuse, vlakove itd., nalazi se dosta ugostiteljskih objekata no međutim tri objekta koja su privatizirana, koja su privatnici kupili su zatvorena. Na primjer jedan ugledni objekt ribarska kuća je otvoren ali je benzinska crpka zatvorena. Čak su i povađene one cisterne i sve to što je, spremnici za gorivo. I Hrvatske autoceste već godinama šalju vlasniku račune za korištenje parkinga vi ste kupili zgradu a zemljište ispod te zgrade niste. Ta agonija traje već 15 godina. Odmorište Orljava također, Nova Gradiška. Čovjek je kupio hotel, uredio, ispred hotela benzinska crpka, veliki parking i mehanička radionica krajem. Ljudi koji dolaze iz Mađarske, Slovačke, istočnog dijela Europe imaju gdje, no međutim, također situacija ista. Po mojim procjenama to je 200 do 250 uposlenih otišlo na zavod za zapošljavanje. I stoga koristim ovu repliku, možda se čak puno i ne odnosi na ovo što ste vi izlagali ali govorim o jednom problemu iz razloga toga što je i ministar tu. Pa evo molim gospodine ministre, vi, Ministarstvo gospodarstva i Hrvatske autoceste da konačno se dogovorimo, dogovorite i da tu agoniju, da ti ljudi stanu na svoje noge. A i dakako možemo na tom prostoru autoceste uposliti kažem 150 do 200 osoba koje su nekada tu radili. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Branko Vukišić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. I ova rasprava je pokazala dosadašnja da bismo mi i mir i novac a i ako je moguće da što manje radimo u turističkoj sezoni. Međutim, prošlo je ono vrijeme kada su mnogi razmišljali o tome neka dođu turisti i ostave novac, neka budu tihi da ih se ne primijeti, neka ne zanovijetaju, neka ne traže, što su dosadni. I da turistička sezona traje čim manje i da cijene budu čim veće i da se daju čim manje usluge. To je prošlo vrijeme. Podržavam ovaj zakon bez amandmana. Mislim da lokalna zajednica, lokalna samouprava može određivati radno vrijeme i mora određivati radno vrijeme i da se treba prilagoditi turizmu, Naravno da će jedinice lokalne samouprave voditi računa kakvu vrstu turizma žele. Žele li goste obitelji koji žele mir i mislim da mi ovdje ne trebamo ovdje njima soliti pamet da oni su dovoljno zreli, imaju dovoljno iskustva da znaju odlučivati na pravi način i da ne treba spuštati na razinu mjesnih odbora. Zašto ne onda i referendum ili ankete po kućama pa pitamo svaku kuću šta oni žele? Mislim da dovodimo stvari do apsurda. Ovaj zakon ispravlja nelogičnosti, ispravlja nepravde, ispravlja naročito nepravde prema obrtnicima koji su često bili tretirani kao …/Govornik dok kada ste otvorili d.o.o. niste trebali imati uvjete koje imaju obrtnici. Ovdje se sada ispravljaju te neke nepravde. Ovdje propisujemo uglavnom standarde, i inače u pravilnicima kada sam se pripremao za ovu raspravu, standardi kakav objekat treba biti, što objekat treba imati. Od toga da trebaju konobari, osoblje imati svoju prostoriju u kojoj će se presvlačiti različitih uvjeta. Međutim, zaprepastio sam se kako ima malo odredbi o tome što gost, koja gost ima prava, prava gosta. pa ću s nekim primjerima potkrijepiti ovo. Nedavno smo kolege, bili smo, OESS je imao zasjedanje u Finskoj u Helsinkiju, godišnja ljetna skupština je bila i kada smo šetali gradom otišli smo u luku, jedno od glavnih mjesta okupljanja i tamo je jedan od naših kolega me upozorio, veli pogledaj šator pod kojim se prodaje hrana. To je bio jedan neugledan mali šator, zmazan, bez wc-a. Nigdje u blizini nije bilo javnog wc-a, tu su ljudi dolazili, kupovali hranu. Taj šator pod kojim se i kiosk gdje se prodavala hrana u Finskoj a sve te zemlje sjeverozapada Europe nama služe kao primjer u Hrvatskoj ne da ne bi dobile dozvolu nego bi valjda istoga trenutka građani sami uklonili. Mi smo često nepravedni prema ljudima koji se bave turizmom, zahtijevamo više nego što zahtijeva Europa. Često smo i pokusni kunići, često svaki mig Europe protumačimo kao naredbu, a uostalom i tad se pojedini gradovi odnosno pojedine inspekcije pridržavaju zakona, pojedini ne. Dakle imajmo više obzira prema onima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, koji se bave turizmom, ali prije svega moramo misliti na turiste. Evo sad ću 2-3 primjera. U trajektnoj luci Merak kad dođete i tražite kavu onda vam donesu kavu koja košta jako puno, ali dobro trajektna luka je, bože moj, ne možete nigdje drugdje popiti, onda zatražite vodu uz to i onda kaže nema vode. Kako nema vode? Trebate kupit, koliko košta voda, 15 kuna i kava 12 i sad si izračunajte. Gdje to ima ministre, gdje su tu inspekcije? Vi ne možete tamo dobiti vodu, a da o wc-u ni ne govorim da ga nema. Imate lokala po našim otocima gdje ima na rivi jedan lokal, ima samo jednu vrstu pive. Samo jednu vrstu pive. Jel mislite da je to standard s kojim bi trebala Hrvatska privući turiste? Pa valjda ako dajemo propise za svaki cm propisa, za izgled, za visinu, za širinu, za sve što treba biti, zašto nemamo nikakvih propisa što će se nuditi gostu. Kako može biti ugostiteljski objekt, to vam je isto kao da prodajete u prodavaonici cipela samo jedan broj cipela 42. Ili u fotografskoj radnji koja samo se možete slikat za osobnu iskaznicu, ne za nešto drugo. To je nevjerojatno. Gosti se bune, ali nemaju drugo. Tamo da sjednete kad je vrućina platili biste 20 ili 30 kuna 2 dcl vode zbog toga što ste žedni i morate pristati na igru koja je, ali onda moramo postaviti neka pravila. Ne može biti ugostiteljski objekt koji prodaje samo jednu jedinu vrstu pića. Ali onda vam kažu u restoranu, bio sam u tom restoranu, imate dvije vrste pića, imate malo i veliko pivo te iste vrste. A koliko košta malo, koliko veliko, isto. Time rastjerujemo goste, time pokazujemo da smo loši domaćini. Znači ako propisujemo što je ugostiteljski objekt onda bismo trebali propisivati što taj ugostiteljski objekt određenog tipa treba nuditi, što je onaj minimum, što je minimum. Pa dokle ćemo mi donositi takve odluke? Ovo se ne tiče ovog zakona, ovo se tiče, kaže jedna rečenica da s obzirom na stanje u zemljišnom knjigama, ja mislim da i u vrijeme Marije Terezije smo bili uređeniji nego što smo danas. Mi ćemo vjerojatno još 50 godina u svim zakonima donositi zapravo omogućavati državnim upravama da ne rade svoj posao. Upravo su jedinice lokalne samouprave dužne napraviti pritisak da se sredi i mi ovdje stanje u zemljišnom knjigama, da to ne traje vječnost, da ne traje 10 godina. Mogli ste vidjeti ovih dana i u medijima istraživanja koja su bila, građevinska dozvola u Hrvatskoj ili opet i neke druge dozvole. Njihovo Njihovo izdavanje traje najduže, možda postoje 2-3 zemlje u svijetu koje su lošije od nas. Sjećamo se da je ovdje ministrica kad je preuzela svoj sektor obećala da će se sve to raditi za tjedan dana. za tjedan dana. Radi se u Čakovcu, ne u Hrvatskoj, u Čakovcu se dobije isti trenutak, ali to se u Čakovcu dobije već desetljećima tako. Prema tome, to ovisi ne o uređenosti države nego uređenosti u ovom slučaju lokalne samouprave i nekih pojedinaca koji su shvatili da trebaju radit svoj posao. Sve ovo ostalo je prihvatljivo u zakonu, zakon je dobar, kažem unosi reda tamo gdje reda nije bilo, međutim trebamo više povjerenja imati u lokalnu samoupravu, trebamo shvatiti ono što je rekao gospodin Beus da smo turistička zemlja, da mi svi ovisimo od turizma i da ne možemo imati i ovce i novce, da ne možemo zahtijevati apsolutni mir u vrijeme turističke sezone i da moramo pružiti gostu više, da moramo napraviti reda i da moramo napraviti reda i u ugostiteljskoj ponudi. Ne samo zahtijevati da vodimo propise oko građevinskog objekta, nego od onog što stvarno pružamo gostu na tanjuru odnosno na tacni. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega Vukšić. Imamo repliku, poštovani zastupnik Tomislav Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Vukšić, mi u Hrvatskoj izgleda smo umjetnici u kompliciranju svega i svačega. Pa kad govorimo o industriji odmah pobuna, nećemo dimnjak jer dimi, pa kad govorimo o nekakvim strojevima, o nekakvim betonarama nećemo to jer praši praši itd., itd. A svi govorimo o tome da nemamo radnih mjesta, svi govorimo o tome da nemamo prihoda i sad govorimo o turizmu hoćemo ograničavati jedinica lokalne samouprave koje organiziraju sav taj život unutar svoga grada na način da moraju nekoga nešto pitati, a da bi apsurd bio veći moraju pitati nekoga koga su oni osnovali. Jer tu se brkaju neke stvari. Jedinice lokalne samouprave su te u čijoj nadležnosti je i osnivanje ili ukidanje tih mjesnih odbora, gradskih četvrti odluka da li će uopće …/Govornik se ne razumije./… Dakle, ovo je obrnuti redoslijed rasprave bi trebao biti. Ako Vijeće mjesnog odbora želi nešto organizirati na području svog vijeća mjesnog odbora onda mora pitati jedinicu lokalne samouprave u čijem je sastavu. Dakle, mislim da tu ništa nije sporno. Jedino je sporno to što uvijek imamo u svakom mjestu ne postoji mjesto, ne postoji djelić Hrvatske gdje nećemo naći dvoje, troje ili četvero ljudi koje ćemo kačit na sve. Ali cilj nam je jedan – turizam je zlatna koka. Ako je ne njegujemo kao treba nest će malo jaja. I priča je tu vrlo jednostavna. Dakle, pustimo jedinice lokalne samouprave. Predlagatelj je prihvatio i čitav niz amandmana koji su bili u tom dijelu i sa naše strane dati i hajmo napravit od tog turizma što je moguće bolje,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 Uvaženi kolega Klarić, slažemo se u potpunosti. Recimo jedan primjer. Ja stanujem blizu Šalate gdje u ovo vrijeme se priređuje, evo i sinoć je bio jedan koncert i kad biste vi radili anketu građana gdje u tom dijelu grada živi dosta i starijih osoba sasvim sigurno da biste dobili negativan odgovor i da se ne bi mogao organizirati niti jedan koncert, niti bi bilo bilo kakve turističke ponude u gradu Zagrebu. Zato kažem, jedinice lokalne samouprave su dovoljno svjesne da znaju i određivati i radno vrijeme i da znaju odabrati vrstu turizma, uostalom to rade i desetljećima i moramo imati povjerenja u njih. I slažem se s vama, one su te zapravo gradske četvrti trebaju njih pitati, a ne oni pitati gradske četvrti, jer ovo bi bio apsurd zapravo kao što sam rekao. Onda bismo trebali napraviti anketu od kuće do kuće i pitati sve građane što zapravo oni žele, ako želimo veće mirovine, ako želimo veći standard, trebamo bolji turizam, trebamo više turista i pružiti što više turistima. Trebamo ipak malo i pretrpjeti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Damir Kajin, replika. **Kajin, Damir (ID - DI)** Da, baš sam jutros negdje pročitao jedan podatak da je tijekom ove godine izdato ako se ne varam 550 građevinskih dozvola na drugoj strani Jutarnjeg lista, a da je negdje 2008. izdato čak 3000 čini mi se građevinskih dozvola. To dovoljno govori o padu gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj, ali nisam se mislio zbog toga javiti. Javljam se zbog toga jer ste spomenuli trajektnu luku Merak. Ja kažem lako ćemo mi, da li tamo nude vodu ili ne nude vodu, da li imamo jednu ili više vrsta piva. Nadam se ako nude pivo da nude BUP, iz buzetskih pivovara. Ali se javljam radi one ceste od Porezina do Cresa. Znam da i vi gospodine zastupniče imate vikendicu, apartman, ne znam dole na Lošinju i želim samo reći da ta cesta koja je asfaltirana ne znam zadnji puta za vrijeme Italije ili 50 i neke godine za vrijeme Jugoslavije cesta doslovce smrti. To kada čovjek vozi tom cestom kao da si je rezervirao izlet u smrt, izlet na naše možda najljepše otoke, zlatne otoke. Cres, Lošinj doista je jedan neviđena avantura. Ja ne bježim od istine, činjenice da je na Cresu, da je na Lošinju kad govorimo o ovim, asfaltiranju tih pravaca u zadnjih recimo sedam, osam godina izuzetno puno učinjeno. stotinjak kilometara cesta modernizirano ih je sigurno 75 km. Ali ovaj najsporniji dio od Porozina pa gore do Cresa dužine recimo negdje oko 12, 13 ili 14 km doista treba to modernizirati što je moguće prije i zato koristim i prisutnost ministra turizma da jednostavno apostrofiram jedan od ozbiljnijih otočnih problema u Republici Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi kolega Kajin, slažem se. Međutim, treba reći da je na otoku Cresu i na Lošinju u zadnjih 10, 15 godina učinjeno mnogo napora da se te ceste poprave, pa je cesta od Merga do Cresa i odnosno do Osora pa onda prema Lošinju popravljena. Ja se nadam da će uz malo više angažmana i ovaj dio od Porozina do Cresa biti u funkciji kakvoj su i ostale ceste u funkciji. Pa nije lako ovo što ste rekli, odmahnuli ste rukom. Lako za vodu, lako za pivo. Pa kad turistu kažete da mora kupiti vodu, a u svim ostalim restoranima je obavezno, mislim da je to taj standard da uz kavu dobijete vodu to je u pitanju 15 kuna. Turisti negoduju zbog toga. Međutim, vi ste spomenuli i pivo. Ima jedna ovdje u zakonu ispravljanje isto jedne nepravde zapravo raskrinkavanje ovog pivarskog lobija, jer mi smo unijeli u zakon da piva nije alkohol, pa sam ja već jedanput rekao u Saboru ako pojedete dva kilograma ili dva litra pive hoćete biti siti ili pijani. Ovdje se upozorava da se ne bi smio točiti alkohol mlađima od 18 godina. Ako piva nije alkohol, nego je hrana znači da mlađi mogu popiti 20 piva u tom restoranu od 18 godina. Ovdje se to ispravlja, ali međutim drugi zakoni kažu nešto drugo pa će se vjerojatno ljudi pozivati na one druge zakone. Treba uskladiti zakonodavstvo da piva jest alkohol ne postoji bezalkoholno pivo kao što ne postoji bezalkoholno vino. Jer ako je bezalkoholno onda nije vino, ako je bezalkoholno pivo onda nije pivo, nego je sok. zapravo pivarski lobij je učinio ono izgleda da je jači od mnogih stranaka ovdje u Hrvatskom saboru i mnogim drugim državama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Nezavisne liste i poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Postoji i bezalkoholno pivo, ali je slabo. Dobro, šalim se. Ali ono ono što treba kad smo već kod ovih pivovara ove male pivovare lišiti dijela trošarinskih naknada i pomoći tim pivarima da se eto dodatno kako bih rekao pozicioniraju na tržištu. No, kada smo već kod ovoga zakona ovaj zakon je ja ću reći logičan, nije sporno. O čemu se zapravo radi? Čak i vodi na neki način nekoj sitnoj pod navodnicima "decentralizaciji" za razliku od onoga zakona u turističkim zajednicama koji vodi ka jednoj drskoj centralizaciji. O čemu se zapravo radi? To vidimo, znači minimalno radno vrijeme ugostiteljskog objekta utvrđuje se zakonom ali predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave se omogućuje odrediti i duže radno vrijeme na svom području, znači mogućnost produženja ne i skraćenja te propisati prekršajne kazne za nepoštivanje tako određenog produženog radnog vremena. Ovim se daje, citiram, veća ovlast jedinicama lokalne samouprave da sukladno potrebama gostiju na svom području ali isto tako vodeći računa o zahtjevima svih svojih građana odrede radno vrijeme ugostiteljskih

u domaćinstvu i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je zgrada izgrađena iz razloga što veliki dio građana nije u mogućnosti ishoditi takav dokaz s obzirom na stanje u zemljišnim knjigama osobito na otocima. Ovo je sigurno za mene daleko bitniji dio zakona od recimo dužine radnog vremena. Ne smatra se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti pripremanje i usluživanje napitaka i pića koje organiziraju koje organiziraju udruge umirovljenika za svoje članove, u svojim klupskim prostorima budući da se radi o jednoj posebno osjetljivoj skupini naših građana. Slažem se sa onom primjedbom gospodina Radina da bi se ovdje trebalo, a ministar je rekao da je to stvar tehnike ili tehnička stvar, uključiti i pod navodnicima "asocijacije" manjinskih zajednica. Vjerojatno bi na isti način trebalo tretirati kada recimo đaci, studenti skupljaju novac za potrebite potrebite ili za svoje ekskurzije pa bi i njih na neki način trebalo na ovaj način znači apostrofirati. Slažem se da bi ovdje, kao što je govorila i gospođa Tireli, trebali uključiti i sportska društva. Ovim zakonom se omogućuje recimo galerijama koje obavljaju muzejsku djelatnost da obavljaju i ugostiteljsku djelatnost pod istim uvjetima kao i muzeji, logično. Ne smatra se obavljanje ugostiteljske djelatnosti recimo pripremanje usluživanja jela, pića koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva itd., itd. Ono što bih posebno podcrtao to je primjedba gospođe Tireli da mjesni odbori na primjer određuju na svom terenu kada se i u kojem vremenskom periodu ima održavati neka neka ugostiteljska aktivnost. Na primjer stanari ne žele disko u bivšem kako se to zove u bivšem željezničkom skladištu u Puli, znači na štacionu kako bi oni rekli. Znači, mjesni odbor je protiv da se tamo smjesti neki narodnjački klub. Znači, u stambenoj kako bih rekao zoni. To je pitanje da li može ići ili ne ići. Svi mi znamo što će se dešavati i zato bi doista bilo dobro da se ta nadležnost sa predstavničkih tijela lokalne samouprave spusti u "bazu" pod navodnicima i da te ovlasti prepustimo mjesnim odborima. Ono čega se ja ponajviše bojim kada imamo recimo

pod navodnicima ti "skupovi", "tulumi" ili kako se to već zove onda kod njih 200, 250, 300 itd. pronađe drogu. Hrvatska ne smije biti narko Rekoh da ovaj zakon vodi nekoj maloj sitnoj decentralizaciji ali da onaj koji je u pripremi ili bolje rečeno u javnoj raspravi Zakon o turističkim zajednicama vodi jednoj drskoj centralizaciji. Turističke zajednice moraju, po meni, biti isključivo u funkciji javnog a ne privatnog. Ali pošto vidimo da ministri dolaze iz velikih privatnih sustava, to nije slučaj sa gospodinom Lorencinom, ili se spremaju da uđu nakon mandata u velike sustave vidimo na primjeru njegovog prethodnika onda oni logično više vode računa o javnom nego o privatnom. I nažalost, nikad im nije dosta. Turističke zajednice na terenu postaju samo posluge njihovih voditelja. Bilo bi dobro da pogledaju recimo predstavnici Ministarstva turizma kako to pod navodnicima "bespovratno pozajmljivanja novaca" izgleda u Istri. Hrvatska ima 304 turističkih zajednica i ako stupi na snagu ovaj prijedlog Zakona o turističkim zajednicama njih 50% će se ugasiti. Ugasit će se, vidim gospodin Grubišić je digao pločicu, sve turističke zajednice na području Slavonije, 22 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 8 turističkih zajednica u Dubrovačkoj županiji, 50% njih u Zadarskoj, Šibenskoj, 1/3 u Istri. Zašto? Jer se predlaže da turistički uredi koji troše više od 25% za ured odnosno na plaće moraju se ne gasiti nego udruživati. Ne bi bilo to čak niti sporno, sporno je što će 50% tako ostvarenih sredstava odlaziti u Zagreb i onda znamo tko će naprosto raspolagati tim novcima. Umjesto da se od onih 600 milijuna kuna ili ne znam 640 milijuna kuna koliko je prihod turističkih zajednica na nacionalnoj razini 50% tog novca vrati najpotrebitijima točnije onima gdje se taj novac ostvaruje. Po meni osobno, izvinite gospodine ministre nije normalno da Ministarstvo turizma raspolaže sa 220 milijuna kuna na godišnjoj razini, a da direktor turističke zajednice sa preko 600 milijuna kuna. Osim toga predlažete i da 50% boravišne pristojbe od nautičara odlazi glavnom uredu HTZ-a na čelu sa gospodinom Ivičićem što je dvostruko više nego dosada dok županijama po tom osnovu nije predviđena niti jedna kuna. ne, racionalizirati da, ali sredstava ostaviti onda gdje se ona kao takva i ostvaruju. Sve u svemu u vjeri da će ovaj zakon biti sutra usvojen, da će relativno skoro stupiti na snagu, ovdje se kaže osmog dana od dana objave u Narodnim novinama želim vjerovati da će i ovo pripomoći nešto boljim turističkim brojkama u godini koja je pred nama. Sjećam se one famozne studije koju je naručio vaš prethodnik gdje stoji da 2015.trebao ostvariti 9,3 milijarde kuna, eura od turističkog prihoda, ako bude ove godine 8 milijardi bit će nešto ispod toga, biti će ipak neki pomak nakon dugo vremena, ali bez obzira na sve ovaj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti je logičan s time da bih ja stavio naglasak da radno vrijeme u svom mjesnom odboru određuju znači predstavnici tog mjesnog odbora. Svi mi znamo da se oni biraju neposredni, na nekim tajnim izborima, je da na te izbore izlazi 10, 12 maksimalno 15% ljudi, nije to čak niti toliko presudno, svatko ima mogućnost da se odazove izborima pa onda dajmo i njima ovlasti da odlučuju barem o radnom vremenu. Hvala lijepa poštovani kolega Kajin. Boro Grubišić, poštovani zastupnik replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Kajin, vi znate da ima općina koje i nemaju izbora za vijeća mjesnih odbora. Dakle općina ne raspiše izbore za mjesne odbore. Kako će onda mjesni odbor odlučivati o onome o čemu vi govorite, dakle odlučivati o radnom vremenu ugostiteljskih objekata? Osim toga, znamo i sami što predstavlja mjesni odbor, dakle on nije niti blizu odlukama općinskog ili gradskog vijeća koje opet to vijeće predstavlja i taj mjesni odbor, prema tome i ljudi iz tog mjesnog odbora su birani najčešće u vijeće općinsko ili pak gradsko. tome, ja mislim da je gradsko vijeće ili općinsko vijeće to koje treba odlučiti o tome a naravno da je u sastavu i općine i grada mjesni odbor pa neće nitko ići kontra ako mjesni odbor izrazi neslaganje, a će gradski odbor biti protiv toga, gradsko vijeće i općinsko vijeće imaju legitimitet da o tome kažu to što misle. Što se tiče turističkih zajednica i turističkih ureda nisam digao tablicu ali tu se slažem s vama. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Ne? Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Kajin, govoreći o ugostiteljskoj djelatnosti spomenuli ste dobrovoljna vatrogasna društva i u tom djelu ja bih imao isto za reći da se još uvijek sjećam onih divnih zabava koje su organizirala dobrovoljna vatrogasna društva, poglavito u ovom našem sjeverozapadnom djelu gdje mi imao jednu tradiciju, imamo i jaki smo u tome i ja dolazim i sa ponosom govorim iz najvatrogasnije županije u lijepoj našoj. I u tom djelu sigurno da vatrogastvo može i u ovom djelu odgovorno odgovoriti na taj zahtjev, a doprinijeti i onom životu jer oni su nositelji i društvenog života, ali nije čudo što je takav odnos u ovom djelu vatrogastva kad prošli tjedan je donesen zakon ovdje u ovom visokom domu o civilnoj zaštiti gdje vatrogastvo nema svoje mjesto. Evo to je jedan i jedno pitanje uistinu koje zavrjeđuje da se spomene na ovom mjestu. Ali u tom djelu govorite i o ovom turističkim zajednicama. I kao i je kolega Grubišić ja sam suglasan s vama da i to neće donesti razvoju turizma, a stalno evo gospodine ministre se govorio i kontinentalni turizam itd. da će u tom djelu sigurno neće doprinijeti razvoju turizma u kontinentalnom djelu. Pa puno stvari je i meni nejasno u tom djelu. I ona raspodjela onih sredstava turističkim nerazvijenim, znate li gospodine ministre, mislim da je to prošle godine bilo turistički nerazvijenim. E mi u kontinentalnom djelu nismo dobili baš nešto, nije bilo široke ruke, a evo turistički nerazvijena Istra je dobila itekako, pod navodnicima rečeno. Pa dakle mislim da treba to svakako pokušati neku ravnomjernost razviti, nekakvu pomoć da se taj kontinentalni turizam, a iznad svega očuvanja ovih naših ruralnih područjima o kojima ja uporno govorim. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani kolega. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Nije Istra ništa dobila gospodine zastupniče eventualno se Istri nešto malo sitno po tom pitanju vratila. A što se tiče Zakona o vatrogasnim društvima za isti nisam glasao pa onda ovo pitanje nije možda baš namijenjeno meni nego onima koji su za istoga digli ruku. Hvala lijepo. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a Hrvatske i poštovana zastupnica Tonka Ivčević. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Prilikom rasprave o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti iznijela sam podršku da zakon ide u dva čitanja kako bi ga dobro sagledali i razmotrili primjedbe nastale tijekom rasprave u prvom čitanju. Moram izraziti zadovoljstvo budući je predlagač uvažio stajalište izneseno u raspravi u Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima. Čak 14 članaka je ili izmijenjeno ili poboljšano kao rezultat prijedloga Odbora za turizam, Odbora za poljoprivredu i zastupnika koji su raspravljali u prvom čitanju. uvjerenju da ćemo donijeti dobar zakon koji će dodatno poboljšati uvjete poslovanja ugostitelja i svih koji se bave ugostiteljskom djelatnošću klub SDP-a će podržati ovaj zakon. novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti uvode se novine vezane za pružanje usluga u ugostiteljskoj djelatnosti, te se omogućuje ugostiteljima pružanja usluge smještaja u sobama, apartmanima i kućama za odmor ne samo u poslovnim već i u stambenim prostorima. Privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju pružanje usluga u domaćinstvu i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta. Ovo je posebno važno za otočane s obzirom na neriješene zemljišne knjige i s obzirom na veliki broj iseljenih otočana diljem Utvrđuje se minimalno radno vrijeme ugostiteljskih objekata uz mogućnost njegovog produženja od strane jedinice lokalne samouprave te propisuje da ugostitelj ili njego zaposlenik imaju odgovarajući stupanj obrazovanja. Ne smatra se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti pripremanje, usluživanja napitaka jela i pića koja organiziraju udruge umirovljenika za svoje članove u svojim klupskim prostorima, te dobrovoljna vatrogasna društva do najviše 4 puta godišnje u slučaju organiziranja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnice i raznih manifestacija. Omogućuje se i organiziranje kampiranja izvan kampova za vrijeme održavanja pustolovnih aktivnosti na rijekama, moru i Mislim da je ovo jako bitno jer svakako omogućava produženje turističke sezone kod organiziranja ovakvih aktivnosti. Novim zakonom osniva se središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu kojima će biti obuhvaćeni svi ugostiteljski objekti, objekti u domaćinstvu i OPG-i u kojima se pružaju ugostiteljske usluge. Novina je da se rješenja za ugostiteljske objekte odnosno objekte u kojima se pružaju usluge smještaja dostavljaju turističkoj zajednici područja na kojemu se nalazi objekt. Posebno ističem da se smanjuju najviši i najniži iznosi novčani kazni za pojedine prekršaje, a propisuje veće iznose novčanih kazni za ponavljanje prekršaja, smanjuju se iznosi novčanih kazni koji se mogu izreći na mjestu prekršaja, a sve u cilju da se što više naplatiti naplatiti tih prekršajnih kazni, te da se rasterete svakako i prekršajni sudovi. Slijedom navedenog očekuje se da će posljedice donošenja novog zakona biti povećanje raznolikosti i razvoja ugostiteljske ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost, podizanje kvalitete u pružanju ugostiteljskih usluga, učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, veća zaposlenost, omogućavanje jačanje ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma, učinkovitija komunikacija s tržištem i u konačnici povećanje prihoda od turizma. Na kraju jednostavnim rječnikom rečeno, trebali bi imati veću zaradu i zadovoljnijeg gosta. Stoga je dobro da ovaj zakon usvajamo sada kada on još uvijek može utjecati na poslovanje u ovoj turističkoj sezoni premda bi svakako bilo bolje da smo ga donijeli i ranije. Na kraju ću navesti samo nekoliko izmjena koje su nastale u pojedinim člancima s obzirom na prvo čitanje kao posljedica uvažavanja iznesenih stajališta u Hrvatskom saboru i radnim tijelima, te izmjena učinjenih od strane predlagača. U članku 5.brisanja su ograničenja vremena u kojem se može obavljati ugostiteljska djelatnost za kazališta, muzeje i galerije. U prijedlogu je stajalo dva sata prije i dva sata nakon određenog događaja. Članak 6.je izmijenjen zbog nejasnoća oko propisivanja ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave u određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Stoga je izmijenjen na način da je potrebno propisati uvjete koje moraju ispunjavati pojedine vrste ugostiteljskih objekata u produženom vremenu, a uz mišljenje svakako turističkog vijeća turističke zajednice s tog područja. U članku 10.dodano je da cijene usluga uz hrvatski jezik mogu biti i najmanje na jednom svjetskom jeziku. Prihvaćana je primjedba Odbora za turizam vezana uz edukaciju i stručno osposobljavanje kadrova čija je obveza postojala u starom zakonu, te je dodan i taj uvjet za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. U članku 12.dodano je da proslave i manifestacije u promidžbeno-turističke svrhe mogu organizirati uz turističke zajednice jedinice lokalne samouprave i drugi organizatori, ali svakako uz odobrenje jedinice lokalne samouprave. Također na inicijativu kluba SDP-a brisan je stavak 3.u članku 12.da su organizatori ovakvih manifestacija dužni osigurati ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima o hrani. Izmjenama se propisuje da se rješenja za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja dostavljaju turističkoj zajednici tog područja. Prihvaćen je i prijedlog Odbora za turizam i Odbora za poljoprivredu vezan za upotrebu naziva turističko seljačko domaćinstvo ili gospodarstvo seljačko domaćinstvo ili gospodarstvo jer OPG-i koja pružaju obiteljske usluge na ovaj način postaju neprepoznatljiva a izjednačena su sa svim drugim OPG-ovima registriranim u Republici Hrvatskoj. Stoga je sada omogućeno da se može koristiti i komercijalni naziv kao npr. turističko seljačko domaćinstvo, turističko seljačko gospodarstvo, agroturizam i Također je i drukčije regulirano na puno fleksibilniji način radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno ono može biti i unutar radnog vremena koje propisuje predstavničko tijelo a može se istaknuti samo obavijest da posluje uz prethodni dogovor ili poziv. Napravljeno je još niz drugih izmjena, međutim smatram da ih sada nije posebno svih detaljno navoditi, stakla sam one koje smatram da su najznačajnije. Još jednom izražavam zadovoljstvo da su mnogi naši prijedlozi prihvaćeni i to iz svih političkih opcija stoga vjerujem da ćemo ovaj zakon jednoglasno podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj će Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. I u prvom čitanju podržali smo brojne novine koje donosi ovaj zakon međutim i upućivali na nedorečenosti koje su mogle donijeti nove probleme i stvoriti nelojalnu konkurenciju našem turizmu. upravo ovaj prijedlog zakona je prihvatio čak 13 naših prijedloga i primjedbi. Gotovo da nije bilo prijedloga zakona koji je u ovoj sabornici donesen u dva čitanja i da su ovoliko prijedloga i primjedbi upućenih od oporbenih zastupnika od strane zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvatili kao kod ovog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim zakonom dobivamo potpunu liberalizaciju. Međutim, treba reći da niti jednu ovu novinu kojom se planira povećati prihod od ugostiteljstva ali i novo zapošljavanje nećemo moći imati u ovoj turističkoj sezoni. Naime, sezona je već u punom jeku a za stupanje na snagu ovog zakona treba proći proceduru još minimalno 10-ak dana, za brojne novine treba donijeti odluke jedinice lokalnih samouprava znači kod općina i gradova što treba dodatno još dva tjedna a onda nam je već sezona na odlasku. Zakon koji je sada u primjeni doživio je 8 izmjena i dopuna a postojala je i potreba i za novim, stoga je bilo i primjereno izraditi novi zakon koji bi trebao olakšati poslovanje ugostiteljstvu, donijeti novu kvalitetu, ukloniti prepreke koje se javljaju u provedbi. Dobro je da je Ministarstvo turizma između dva čitanja zakona napravilo čitav niz korekcija i poslušalo veliki dio sugestija i prijedloga. Međutim, velika je šteta što nije prihvaćena ideja o promjeni paradigme turističke inspekcije. Unošenjem posebne odredbe kojom bi ugostiteljima prije svega pomagali te u postupku uočavanja nepravilnosti polazili od opomena a potom tek kažnjavali. Osnovni cilj inspekcije ne može i ne smije biti kažnjavanje nego uklanjanje nepravilnosti zbog čega inspekcijske službe ne bi bile u funkciji i gosta i ugostitelja i djelovale preventivno posebno ako su nepravilnosti uočene prvi put. Kako će ugostitelj ili pak iznajmljivač znati za ove promjene koje mu donosi ovaj zakon koji će biti u primjeni već za koji dan kada je sada već vrijeme da se bavi gostima a ne Narodnim novinama. Naime i policija u svojim prometnim prekršajima za prvi put uočeni prekršaj izdaje pismena upozorenja. Podržavamo novine koje našim građanima iznajmljivačima omogućavaju legalno iznajmljivanje soba i apartmana u onim objektima koji su u postupku legalizacije te pojednostavljenje ishodovanja potrebnih dozvola kada se samo mijenja vlasnik određenog ugostiteljskog objekta. Podržavamo osnivanje središnjeg i javno dostupnog registra za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu koji će obuhvatiti sve ugostiteljske i druge objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge. Dobro je što je omogućeno kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja pustolovnih aktivnosti na rijekama i moru kao i omogućavanje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u galerijama, zatim pripremanje i usluživanje napitaka i pića udrugama umirovljenika i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, pripremanje i usluživanje jela za svoje članove i goste za vrijeme vatrogasnih manifestacija do najviše četiri puta u jednoj kalendarskoj godini. Također se izuzima od primjene ovog zakona organiziranje prehrane i smještaj koje organiziraju izviđačke udruge za svoje članove. Međutim, ni ovim prijedlogom zakona ponovno nije omogućeno amaterskim sportskim udrugama, klubovima organiziranje makar nekoliko puta tijekom godine različitih događanja sportsko humanitarnog karaktera. Kroz dječje turnire i humanitarne aktivnosti prikupljaju se sredstva sa ciljem pomoći nekim od oboljelih ili se pozivaju građani da pomognu klubu u ulaganju u npr. športsku infrastrukturu. Posebno je ovo bitno u posljednje vrijeme kada su financijska sredstva raspoloživa sve manja a potrebe su sve veće jer je sve veća i starost infrastrukture. Tako bi bilo dobro da amaterske športske udruge imaju mogućnost kao i npr. vatrogasna društva do najviše četiri puta u jednoj kalendarskoj godini za svoje članove, članove drugih amaterskih sportskih udruga i građana organizirati sportsko humanitarne aktivnosti sa pripremanjem, usluživanje jela, napitaka, pića te prodajom istog u cilju prikupljanja sredstava. Dobro je da su u ministarstvu prihvatili našu primjedbu kojom smo upućivali na štetnost izbacivanja odredbe o obvezi da svaki ugostiteljski objekt ima zaposlenu osobu koja ispunjava uvjet stručne osposobljenosti ili majstorski ispit propisan za obavljanje vezanih obrta i da bi to bio korak unatrag u profesionalnost i kvaliteti u ugostiteljstvu i turizmu. uvjeta stručnosti za vezane obrte jest jamstvo kvalitete obavljanja ugostiteljske djelatnosti, zaštita zdravlja kao i zaštita potrošača te bi trebala jednako vrijediti i za obrtnike i za pravnu osobu. Ovim zakonom se predlaže da se privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju omogući ishodovanje privremenog rješenja i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je objekt izgrađen. Ta odredba se uvodi posebno zbog stanja u zemljišnim knjigama zgrada i zemljišta na otoku. Ona je dobro, ali puno više će značiti novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jer su najatraktivniji, najzanimljiviji prostori upravo za ugostiteljsku djelatnost na pomorskom dobru. Najviše interesa u novom prijedlogu zakona u prvom čitanju dobila je odredba kojom se predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave daje veća ovlast te na svom području mogu omogućiti duže radno vrijeme ugostiteljskih objekata jer dosadašnja odredba koja limitira radno vrijeme ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta ocijenila se ograničavajućom za razvoj turizma. Prema tom prijedlogu zakona gradsko odnosno općinsko vijeće bi moglo produžiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta iz skupine restorana i barova i dozvoliti rad od 0 do 24. Za duže radno vrijeme prema prvom prijedlogu zakona nije bilo potrebno ispuniti nikakve uvjete, nije bilo potrebno imati nikakvu ni zvučnu izolaciju, nije bilo potrebno ni mišljenje turističke zajednice. Tada smo rekli da klub HDZ-a podržava namjeru Ministarstva turizma da ovim zakonom omogući rad svima koji žele obavljati ugostiteljsku djelatnost ili pružati ugostiteljske usluge, ali da u tome radu treba biti reda i stoga treba propisati uvjete. Uvažavajući naše primjedbe u ovom se prijedlogu zakona naglašava da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, znači gradsko općinsko vijeće svojom odlukom može propisati radno vrijeme bilo svih ili pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za produženi rad, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice tog područja. To je jako dobro, znači to može se napraviti, treba propisati vrstu ili područja, uvjete i obavezno tražiti mišljenje turističke zajednice. Nadalje, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, gradonačelnik ili općinski načelnik može rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena u skladu s kriterijima koji su propisali gradska odnosno općinska vijeća. Dobro je što je ovaj zakon po prvi put onemogućio iznošenje pića i napitaka izvan ugostiteljskog objekta koji samo u zatvorenim prostorima ispunjavaju uvjeta za rad noću radi konzumiranja izvan zatvorenog prostora. Tu imamo posebno u ljetnim mjesecima mi uz obalu jako puno problema jer u zatvorenom prostoru postoje uvjeti, postoji određena zvučna izolacija, postoji rješenje za rad produžen, znači sve i do 5 i do 6 ujutro, a onda su sa ta vrata, balkoni otvoreni i gosti konzumiraju tu na otvorenom stvaraju veliku buku, galamu, nered i zaista ova odredba će u značajnom pridonijeti rješavanju tih problema. Dobro je što je uočena i potreba da organizatori proslava i manifestacija mogu biti neki drugi uz odobrenje jedinice lokalne samouprave, a ne samo turističke zajednice ili gradovi i općine. Tu imamo također slučaj sa brojnim našim udrugama koje bi se na takav način željele financirati i značajna je financijska pomoć pri realizaciji njihovih programa. Stoga apeliramo još jedanput da se razmotri mogućnost bar 4 puta godišnje da sportske amaterske udruge, klubovi mogu to legalno raditi kao što mogu i vatrogasna društva. I na kraju svi mi kojima je stalo do turizma očekujemo da će se na isti način, znači kao što je ovaj zakon išao u dva čitanja, da su brojne sugestije, primjedbe koje su došle i od oporbenih zastupnika odbora, Odbora za turizam u prvom redu, prihvaćene, da će se na isti način pristupiti i donošenju tri nova turistička zakona koji su u javnu proceduru pušteni krajem lipnja i na koja su brojni turistički radnici ogorčeni. Ti prijedlozi kojima bi se smanjili prihodi od članarina do 15%, lokalnim turističkim zajednicama birokratizirali poslovanje i što je najgore kojim bi zatvorili brojne manje turističke zajednice zaista zaslužuju puno veću pažnju, ne da javna rasprava i procedura bude 15 dana i to već u lipnju, krajem lipnja kada znamo znamo da djelatnici u turizmu se moraju baviti gostima, a ne novim propisima. Isto tako i za novi Prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu treba saslušati primjedbe i prijedloge turističkih djelatnika na terenu kako bi donijeli što bolji zakon koji bi bio provodiv i koristan i turističkom djelatniku i turizmu naše zemlje. Klub HDZ-a će podržati ovaj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Kolegice Martinčev, uvijek kad predlagatelj prihvati prijedloge je dobro i takav zakon treba podržati. a vezano je spomenuli ste vatrogasna društva, izviđačka društva. Imamo mi u Hrvatskoj jednu ogromnu mrežu društava specifičnih i određenih posebnim zakonom mislim da bi i tu trebalo razmislit o tome da se i njima omogući da na nekakav legalan način krenu organiziranje tih svojih manifestacija, a to su lovačka društva. Ona sama po sebi već velikim dijelom i bave se turizmom, ali preko određenih agencija jer su sami organizirani na taj način. Međutim, veliki dio tih društava nema taj vid, isključivo se financira ili prihodima članarina, a postoje ogromni kapaciteti na terenu. Ovdje mislim naročito na područja koja smo onim Zakonom o regionalnom razvoju i zakinuli na neki način kad je skidat status brdsko-planinskog područja, radi se upravo o tim područjima u Republici Hrvatskoj. Mislim da je to dobra promidžba u onom dijelu i gastro i svemu ostalom tim više što sva ta društva imaju velik broj domova, lovačkih kuća i takvih prostora unutar svojih lovišta. I možda bi dobro bilo razmisliti o tome da se i njima kroz vid njihove djelatnosti omogući isto takva organizacija određenih manifestacija ne znam poput proslava sv. Huberta u 11 mjesecu, poput lovačkih zabava ili onog što je nekad bilo i što je na neki način obogaćivalo ponudu u nekakvim manjim ruralnim sredinama ili u svakom slučaju bilo vrlo dobro prihvaćeno i posjećeno. Normalno u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Klariću, prisjetimo se zadnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Svi mi koji vodimo jedinice lokalne samouprave znamo koliko imamo manje sredstava u svojim proračunima i to upravo onih namijenjenih udrugama. Podržala bih članak Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojem bi se svim udrugama omogućilo maksimalno do četiri puta godišnje organiziranje određene manifestacije sa prodajom jela, pića kako bi se osigurala financijska pomoć za daljnje funkcioniranje te udruge bilo lovačkog društva, bilo športske, amaterske, pa i kulturne udruge. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Goran Beus-Richemergh. suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da će klub Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata predložiti, odnosno podržati donošenje Konačnog prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kako ga je Ugostiteljstvo u Republici Hrvatskoj ima iznimno dugu tradiciju i moglo bi se reći da je ona duža od oficijelne tradicije koju bilježimo, koju pratimo za turizam u cjelini. Ugostiteljstvo zapravo jest zametak svih kvalitetnih turističkih usluga na kojima se temelji opći dojam o tome koliko je jedna zemlja turistička, koliko je razvijena, koliko je spremna pružiti autentičnoga doživljaja što danas u eri kada turizam zovemo industrijom doživljaja jest iznimno važan element. Od ugostiteljstva se živi i izvan okvira turizma i za potrebe domaćega stanovništva i za potrebe onih koji nikud ne putuju, nego žive i koriste te usluge i u mjestu svoga boravka. Ugostiteljstvom se bave i fizičke osobe, dakle obrtnici, jednako tako i poduzetnici. Također među njima prepoznajemo i one koji su veliki kao velike hotelske kompanije, kao veći ugledni, brendirani restorani. Ali isto tako i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Zemlja koja ima ambiciju kako ju je i zapisala u Strategiji razvoja turizma do 2020. godine da postane jedan od najvažnijih takmaca na turističkome tržištu prije svega naše regije, dakle mediterana, a onda i u europskim i svjetskim okvirima mora stalno osluškivati s jedne strane potrebe sektora u kojima se odvijaju pojedini turistički procesi, procesi stvaranja usluga. Jednako tako i stvaranja nove vrijednosti kao i ono što je najvažnije osluškivati potrebe, zahtjeve i trendove koje definiraju sami gosti, sami putnici. Ugostiteljstvo danas i ugostiteljstvo prije stotinu ili pedeset godina imaju čitav niz naravno zajedničkih elemenata i poveznica, ali to je jedna od grana gospodarstva koja se brzo razvija i koja stalno zahtijeva inovacije, kreaciju i prostor novih rješenja i novih vrijednosti. U nekim elementima mogli bismo reći da unatoč tome što je progres koji bilježimo u razvoju ugostiteljstva, a koji se prilagođava suvremenom načinu života modernoga čovjeka, prije svega modernoga putnika, turista s druge strane je također na djelu jedan proces retradicionalizacije. Naime, u svijetu u kojemu gotovo svugdje gdje nogom kroči čovjek možemo pronaći elemente ili razvijenu ugostiteljsku djelatnost jer ugostiti u korijenu ima riječ gost, dakle gdje god se putuje tu se i ugošćuje. Jednako tako možemo vidjeti i da raste potreba, dakle da se suprotno od te modernizacije koja je rodila i čitav pokret koji obilježava suvremenu gastronomsku ponudu koja se brzo spravlja i brzo konzumira, dakle da se rađa i jedna cijela zona u kojoj suvremeni gost traži autohtono, traži autentično, traži različito i traži da dobar dio njegovoga doživljaja na putovanju bude osječeno na nepcu. Mi se volimo hvaliti u tome smislu da smo zemlja koja ima bogatu eno gastronomiju. No i nedavno održana tematska sjednica Odbora za turizam u Međimurskoj županiji pokazala je da ta naša hvala još uvijek nema dovoljno pokrića, da smo olako zapravo dopustili da konfekcionirana hrana i sirovine koje ulaze u proces pripremanja hrane zapravo suzbijaju dobar dio onoga po čemu smo ili po čemu možemo biti autentični i autohtoni, a to je pokazuje se u novim okolnostima ona dodana vrijednost koja se posebno cijeni. Hoće li država na pravi način stvoriti zakonski okvir u kojem će se poduzetništvo od mikrorazine do velikih sustava usmjeravati ugostiteljstvu u pravome pravcu ovisi prije svega o nama ovdje. I zato je iznimno važno da i oni koji predlažu zakone, u ovom konkretnom slučaju Ministarstvo turizma, a s druge strane i čitav sektor ugostiteljstva, osluškuju stalno što jedni i drugi govore, a da mi kao oni koji sjedimo u zakonodavnom domu slušamo i jedne i druge. Postupak donošenja ovoga zakona školski je primjer u kojemu je Ministarstvo turizma vrlo kvalitetno otvorilo i oči i uši i na temeljni prijedlog kojega smo imali u prvome čitanju poslušalo sve što smo imali za reći kao saborski zastupnici, kao klubovi, kao nadležna radna tijela ali jednako tako i ono što se čulo izvan tih okvira, uvjetno rečeno u okviru opće javne rasprave i odvagnulo do te mjere kvalitetno da danas u dokumentu kojega imate pred sobom, u dijelu koji je obrazloženje zakona imate pune 4 stranice navedenih poboljšica, unapređenja koje je ministarstvo u ime Vlade RH prihvatilo i ugradilo u konačni tekst zakona. To je dakle školski primjer dobre sinergije između zakonodavca koji je u ovome slučaju transferirao razmišljanja ugostiteljskog sektora, strukovnih organizacija i onih koji su u tome poslu eksperti i s druge strane ministarstva koje je zaduženo za ispisivanje posljednje varijante koja dolazi pred ovaj dom. Visoka razina odgovornosti prema ovoj djelatnosti nužna je, jer kao što rekoh davnih je dana prestalo biti da je turizam u RH sunce, more i smještaj. Dakle, traži se dodana vrijednost, traži se ono po čemu smo različiti, drugačiji i bolji. U tome smislu dugoročno mora nas brinuti koliko smo kapacitirani da tu svoju kvalitetu gradimo i učinimo takvom da budemo konkurentniji od drugih. U tome okviru ne možemo govoriti o ugostiteljstvu, a da ne spomenemo i prilike u obrazovanju kadrova za ugostiteljstvo. Naime, opće je poznato da veliki broj djelatnika u ugostiteljstvu nije educiran za taj posao već priučen i temelji svoje vještine i znanja uglavnom na iskustvu. S druge strane također ako govorimo o gastronomiji moramo biti svjesni da je RH jedna od onih zemalja u kojima se poslije srednje strukovne škole ne može obrazovati. To nije dobro i u tome smislu važno je osluhnuti kakva su iskustva drugih zemalja koje su nam kompetitivne i razmisliti što možemo sinergijom između resora turizma i resora obrazovanja učiniti da jedna kvalitetna kulinarska akademija uskoro zaživi i da omogući napredovanje, stjecanje novih iskustava i konkurentnost i kompetentnost jednoga od najvažnijih dijelova ukupnog ugostiteljskog kadra a to su kuhari. Hrvatska je u posljednjih 10-ak godina napravila ogromne iskorake u tome smislu da se njena eno gastronomija danas može dobro vrednovati, kvalitetno kompetitivno sa okruženjem. I čitav je rekao bih bezbrojan niz primjera koji pokazuju da se dobri slučajevi događaju ne samo u turistički najrazvijenijim županijama nego i u kontinentalnome dijelu. Od glavnoga grada pa do sjevernih županija, do Osječko-baranjske županije u kojoj imamo već sada referentne, relevantne točke koje možemo zvati zvijezdama svoje gastronomije. Tu naravno ne možemo preskočiti i onaj enološki element kada govorimo ukupno o eno gastronomiji. Međutim, postavlja se pitanje zašto čitava RH, svi njeni ugostiteljski kapaciteti nisu prepoznati barem na razini jedne jedine Michelineove zvjezdice? To je taj prostor o kojemu govorim, kojega valja osvojiti. U dokazivanju kreativnosti, otvorenosti da tradicionalni način pripreme hrane bude moderniziran do te mjere da se može govoriti o novoj kuhinji. Novoj kuhinji koja je drugačija i različita od kompetitivnih ali svakako oslonjena na ono što se zove tradicionalna kuhinja hrvatskih krajeva koja je iznimno bogata jer možemo biti sretni što baštinimo utjecaje sa svih strana, i od venecijanske kuhinje i od osmanske odnosno orijentalne i od srednjeeuropske, konkretno austrijske i mađarske. To je bogatstvo koje se rijetko gdje nalazi na tako malome prostoru i kad je iskombinirano s naporima koje vinari u Hrvatskoj čine posljednjih 10-ak ili 15 godina poduprti prije svega strukom, ekspertima, onda možemo reći da polako idemo u dobrome pravcu i da doživljaj preko hrane, doživljaj preko vina i svega onoga što ide uz to jest snažan i da naši gosti prepoznaju našu hranu kao kvalitetnu. Ali dakle ostaje nam prostor u kojem treba još mnogo napraviti na edukaciji kadra, na povezivanju, na logističkoj potpori svim naporima da eno gastronomija bude snažan adut našega ugostiteljstva i naposljetku da ohrabrimo one koji su u stanju doći do točke koja se zove Mišlenove zvjezdice da i u Hrvatskoj konačno dobijemo restoran, dva ili njih više po kojima ćemo biti upisani u kartu najkvalitetnijih ugostiteljskih destinacija u svijetu. Zakon o ugostiteljstvu može biti rigidan, može pristupati ovoj temi na način koji sužava prostor poduzetničke slobode. Često puta se događa da inspekcije, ne samo turistička, nego i ostale propise tumače vrlo restriktivno i prilaze cijelom ovom poslu, inspekcijskom nadzornom poslu vrlo penološki penološki a ne edukacijski, dakle edukativno i preventivno. U tome smislu stalno ćemo ponavljati da bi bilo dobro da se promijeni paradigma funkcioniranja inspekcijskih službi ne samo u turizmu nego i šire i da temeljna zadaća i misija inspekcije ne bude kažnjavanje, nego da bude zapravo edukacija, unaprjeđenje kvalitete, učenje, stalno praćenje promjena propisa što malim poduzetnicima u ugostiteljstvu nije jednostavno i da se zapravo ohrabruju oni koji stvaraju novu vrijednost, koji stvaraju prihod i koji u konačnici alimentiraju novac iz kojega se financiraju javne potrebe, dakle da ih ohrabrujemo da rade više, bolje, kvalitetnije i sukladnije propisima. Naravno za recidiviste one koji žele zapravo u kratko vrijeme zaraditi veliki novac a u ugostiteljstvu to nikad nije bio slučaju u principu, to je dakle nemoguće ako radite predano, pošteno i profesionalno, za njih naravno uvijek ostaje ona radikalna strana priče koju inspekcija može i mora provoditi. Ali još jednom ponavljam valja promijeniti čitavu paradigmu rada inspekcijskih službi, to nije pitanje samo ovoga zakona u tome se slažemo s Ministarstvom turizma, valja krenuti od Zakona o inspekciji i ostalih zakona kojima se regulira pitanje nadzora u provedbi propisa. I još jednom na kraju želim ponoviti da klub HNS-a Liberalni demokrata pozdravlja ovu liberalizaciju prostora u kojemu će se odvijati ugostiteljska djelatnost u Hrvatskoj ubuduće u tome smislu deklarira svoju potporu ovome prijedlogu i mi ćemo glasati za Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Zahvaljujem. Kolega u svojoj raspravi što se mene posebno dojmilo, a i neki drugi su o tome govorili, da je i ovaj primjer zakona kako Vlada pogotovo kroz resorno ministarstvo čula je mišljenja različitih odbora, različitih političkih opcija i svih zainteresiranih te smo dobili konačni prijedlog zakona koji je u svakom slučaju kvalitetan, puno kvalitetniji Kažete da vitalnu i važnu razinu odgovornosti moraju svi pokazati prema ovoj djelatnosti, Vlada ovim prijedlogom zakona ne plaši se dati odgovornost, dakle ovlast ali uz koju leži i odgovornost čelnicima jedinice lokalne samouprave. Međutim, evo meni su se sada upravo tijekom ove rasprave javili ugostitelji iz malih dalmatinskih gradova koji kažu upravo da imaju velikih problema jer da njihov čelnik, njihov gradonačelnik ne želi ni čuti o tome iako imaju recimo da bi se produljilo radno vrijeme, iako imaju ugostiteljske objekte koji nemaju veze, koji su gotovo na plaži, koji su udaljeni od onih gustih, zbijenih stambenih jedinica. Zato je upravo i ministarstvo i Vlada predlažući ovaj prijedlog zakona dala ovlast gradonačelnicima, načelnicima da upravo oni možda, ne možda nego zasigurno najbolje znaju gdje će produljiti radno vrijeme, gdje je to dozvoljeno a gdje nije. Naravno ondje gdje ljudi žive pa sigurno da ne treba muzika, da ne treba glazba treštati cijelu noć. Ali negdje na plaži, blizu plaže gdje mladi znamo kakvi su im običaji pogotovo ljeti, pa i stariji žele se zabaviti, žele ostati nešto poslije ponoći takvi ljudi imaju problema, a zašto imaju problema, taj problem ne izvire iz zakona nego neodgovornosti koju im upravo dobronaklono Vlada i ja se nadam ovdje da ćemo izglasati svi zajednički ovaj prijedlog. O tome treba zato govoriti da se potiču ljudi na odgovornost. **Zgrebec, Kolegice Antičević, mogu vam odgovoriti i kao predstavnik kluba HNS-a mogu i kao predsjednik Odbora za turizam. Moram reći da sam ponosan što naš odbor 95% svih svojih zaključaka, odluka i preporuka donosi konsenzusom, nema stranačkoga nadmudrivanja, nego se radi o suradnji, o kvalitetnim, važnim pitanjima koja su uvijek fundirana mišljenjem eksperata. I u tome smislu nije čudno da Ministarstvo turizma korespondira s našim odborom na tako kvalitetan način jer znade da tom ne sjede politički interesi nego interesi struke, interesi onih koji rade u praksi. Što se tiče ovoga drugoga znate uvijek će onih koji brontulavaju biti, imamo ih svi u vlastitoj obitelji, a kamoli ne bi imali u vlastitoj ulici, kvartu ili svome mjestu. S druge strane, valja razumjeti mnoga naša turistička mjesta u sezoni udvostruče, utrostruče broj onih koji tamo obitavaju, nije lako izdržati taj pritisak ali postoji nešto što se zove i blagoslov položajne rente. Znate kad živite u centru Dubrovnika, centru Primoštena, Pirovca ili Vodica to jest samo po sebi neka vrsta blagoslova jer čut ćete od svih tih ljudi "Ko more ovo platit." Dakle, oni koji žele apsolutni mir, koji ne žele družiti se s ljudima i kojima treba svaki dan u godini 8 sati sna morat će razmislit dobro o tome jesu li na krivome mjestu ako govorimo o sebi kao turističkoj zemlji i turističkom mjestu? Uostalom 9 mjeseci mira vrijedi 3 mjeseca šušura. Stjepan Milinković replika. da isto tako je potrebno unaprijediti na neki način koliko sam ja razumio i da treba, da ima tu dosta posla ali sa posebnim naglaskom ste dosta ste o tom govorili o retradicionalizaciji o tradicionalnom pristupu. suglasan s tim i zalažem se svakako za taj sa željom da se i u ovom našem kontinentalnom dijelu dade taj naglasak. I ajmo reći sada u ovom zakonu se kaže e mogu i ti OPG-i su dobri i oni će dobro doći, ali ima jedan mali problem OPG ne zna se koliko ih je propalo tu je problem veliki i oni uistinu će se doći do onoga dijela da će se za koju godinu voditi turisti u seoske sredine da im pokažu gdje su nekada naši seljaci uzgajali krave. Ali znate kako kažu, nijedna nevolja ne dolazi sama, a u tom smislu govorim budući da je tu i ministar, ovaj prijedlog Zakona o turističkim zajednicama. E sada se tu kaže ajde kojih 25% ako ja to dobro iščitam vi znate bolje budući ste predsjednik Odbora za za turizam, e sada te će se gasiti. Sada vas molim lijepo, nema dakle ne, ne, dobro možda daj Bože da sam ja u krivu da vi mene razuvjerite da je to dobro da ćemo mi u kontinentalnom dijelu izuzetno da će OPG-i profunkcionirati pa će imati dosta mlijeka, sira sve ćemo mi to moći na našim policama ponuditi turistima, postoji treba okvir, treba neko osmisliti treba voditi, treba neko unapređivati baš u ovom smislu o kojem ste vi govorili. I u tom dijelu ako dođe do takvih okolnosti dobro je da je to bilo bi to izuzetno štetno za razvoj turizma u kontinentalnom dijelu i stoga zato sam se i javio za repliku da vam ukažem na taj problem. Treba stvoriti okvir, treba ravnomjeran razvoj, treba turizam naravno u svim dijelovima lijepe naše i u tom dijelu turističke zajednice imaju itekako veliku važnost. Hvala lijepo. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega MIlinković, nijedan OPG nije propao zbog toga što je pružao dodatne ugostiteljske ili turističke usluge, čak štoviše mnogi su opstali upravo zbog toga jer im je i Zakon o poljoprivredi s jedne strane i Zakon o ugostiteljstvu dozvolio da svoju djelatnost šire i da ono što inače rade kao svoj cor biznis pretvore u dodanu vrijednost koju će moći prodati na licu mjesta. Dakle, razloge nečije poslovne propasti govorili mi o Hrvatskoj, Španjolskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji nemojte tražiti u dodanim mogućnostima koje se pružaju poduzetnicima nego upravo onim rigidnim modelima modelima u kojima je teško doći do kvalitetnog kapitala u kojima država zatvara poduzetničke slobode, sužava ih u kojima se ide grlom u jagode, u kojima se radije investira ogroman novac u JOhn Deere traktor nego u nešto što će donositi sredstva, u kojima ćete ulupati ogroman kapital u nešto što ima vrlo, vrlo dugi i spori ciklus povrata kapitala. Dakle u tome treba tražiti u jednoj poduzetničkoj filozofiji koju imate ili nemate. S druge strane, tko god na selu ima kapacitete i mogućnosti da se bave turizmom i ugostiteljstvom sigurno će doprinijeti da se konačno promijeni ova loši loši odnosi gdje imamo praktički situaciju da 96% kompletnih prihoda u hrvatskome turizmu ostvarujemo samo na području primorskih županija, a tek 4% od čega pola u gradu Zagrebu na teritoriju svih drugih županija. Naravno, država može napraviti više i kroz promociju i pomoć, ali to se i čini možda ne dovoljno, nikada neće biti dovoljno. Ja bih volio da tu priču o našoj visokoj sezonalnosti u roku od 10 ili 20 godina suzbijemo i da naš kontinent bude mnogo atraktivniji i poznatiji nego što jest. Ali upravo zbog toga zbog toga se predlaže klasteriranje zona koje su u stanju nositi težinu brenda. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika DC-a Novog vala i Narodne stranke reformista kolegica Vesna Sabolić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kako smo čuli iz dosadašnjih rasprava Konačni prijedlog zakona koji je pred nama u mnogome bi trebao odnosno hoće ukloniti ograničavajuće faktore u legislativi ove djelatnosti, faktore koji koče razvoj ukupne turističke ponude, a samim time koče razvoj gospodarstva. Apsolutno Kluba zastupnika DC-a Novog vala i Narodne stranke reformista podržava svako nastojanje da se zakonska legislativa unaprijedi, da se se reformira djelatnost o kojoj je riječ i da se uklone sve prepreke koje stoje na putu bržeg i sveobuhvatnijeg razvoja gospodarstva i poduzetništva općenito. Ja se u potpunosti slažem sa raspravom kolege Beusa Richembergha vezano za brendiranje naših proizvoda u ugostiteljstvu i turizmu, prije svega naših kulinarskih kapaciteta. kapaciteta. Dolazim iz kraja gdje smo svjetski poznati dakle iz Zadarske županije gdje je Paški sir Paški sir proglašen najboljim sirom na svijetu, a sve češće i vinari iz ravnih kotara dolaze okićeni sa zlatom,međutim o tome čini mi se da se premalo zna i da premalo baziramo neku našu ponudu na tim našim svjetski poznatim proizvodima. Mislim da će ovaj zakon samim tim što je liberalizirao određene odnose pomoći da se poduzetnici što više uključuju, a u kontekstu opće nezaposlenosti koja vlada, socijalne ugroženosti mnogih građana naše države s kojom smo mi u zadnje vrijeme suočeni, mi podržavamo ove prijedloge zakona koji proširuju mogućnosti odnosno omogućavaju većem broj fizičkih osoba da se bave ugostiteljskom djelatnošću. Vjerujemo da će to dovesti ne samo do samozapošljavanja nego će posljedično dovesti i do veće konkurencije, a samim time i podizanja kvalitete u pružanju ugostiteljskih usluga. U svojoj raspravi u prvom čitanju ja sam naglasila potrebu deregulacije odnosno pojednostavljivanja uvjeta za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja usluga fizičkim osobama. konačnog, konačnom prijedlogu zakona došlo je do nekih poboljšica, međutim to nije dovoljno. To nije dovoljno da bismo osigurali onaj neophodni impuls koji bi građanima omogućio da uđu u ovu djelatnost, da oplode svoju imovinu, da iskoriste imovinu koju imaju na raspolaganju, da je stave u funkciju i da je uostalom lakše održavaju koristeći je u ugostiteljske svrhe, u pružanju ugostiteljske djelatnosti. Međutim, nismo riješili, nije dostatno, ovaj zakon ograničava fizičke osobe u pružanju ugostiteljskih usluga. Naravno ja podržavam, mi podržavamo izjednačavanje svih i pravnih i fizičkih osoba koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga. Naime, jedino je bitno na koji način i kako kvalitetno se pružaju ugostiteljske usluge i nisu bitni načini na koji su organizirani pružatelji ugostiteljskih usluga. Zato ćemo uložiti amandman kojim ćemo zatražiti izjednačavanje i pravnih i fizičkih osoba u smislu pružanja usluga smještaja u objektima namijenjenim stanovanju. Naime, tražiti ćemo da i fizičke osobe mogu na isti način kao i ugostitelji dobiti rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima namijenjenim stanovanju tj. da ne moraju biti vlasnici tih nekretnina nego da jednako kao ugostitelji dostave samo dokaz o korištenju, o pravu korištenja tih nekretnina. To će po našoj ocjeni biti jedan vrlo dobar impuls da se mnogi mladi ljudi a imamo strašno puno ljudi u našim dalmatinskim gradovima koji su završili hotelijerstvo, turizam, ugostiteljstvo, ljudi koji se ionako bave ugostiteljskom djelatnošću da svoju tu djelatnost prošire na više stambenih jedinica kako bi mogli od toga solidno živjeti i kako bi na koncu mogli i zapošljavati i druge u tim svojim poduzećima odnosno obrtima ili kao fizičke osobe koje u svakom slučaju čim povećaju broj jedinica koje iznajmljuju će onda imati i pruža im se mogućnost da se prebacuju i registriraju kao obrtnici ili poduzeća. Ja se nadam da će predstavnici predlagateljice usvojiti naše amandmane, da će usvojiti i prihvatiti naša obrazloženja. Drago mi je isto tako da je prihvaćeno brisanje ograničenja vremena u kojem se mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti u kazalištima, muzejima i galerijama. Naravno nisam zadovoljna zašto je moj prijedlog da se u tom smislu izjednače i druge ustanove u kulturi nije prihvaćeno. Osobito mi se ne ne sviđa, ne mogu prihvatiti obrazloženje koje smo dobili u privitku ovog prijedloga gdje stoji da se ocjenjuje da sve kulturne ustanove ne obavljaju djelatnosti povezane sa ugostiteljskom djelatnošću i da je dostatno da su odredbom obuhvaćene one ustanove u kulturi za koje se smatra da mogu pod uvjetima za ugostitelje obavljati ugostiteljsku djelatnost. Ovo se odnosi na kazališta, galerije i muzeje a kako su one povezane sa ugostiteljskom djelatnošću doista ne znam. zašto se to ne može odnositi i na kulturne informativne centre, na centre za kulturu, na koncertne dvorane, na znanstvene knjižnice ili povijesni arhiv recimo. Samo hoću reći da zakon ne bi trebao tako striktno propisivati malterne imenom i prezimenom sve one koji se mogu i smiju baviti ugostiteljskom djelatnošću. To u nekim situacijama može stvoriti određene probleme. Recimo npr. u članku 5. gdje se govori o tome tko može pružati i obavljati ugostiteljsku djelatnost, kaže se između ostalog da to mogu obavljati i udruge, pa se onda navode koje udruge to mogu sa obrazloženjem zašto i kako mogu obavljati tu djelatnost. Ja ću sada navesti jedan primjer, to su primjer za udruge nacionalnih manjina koji u svojim prostorima za potrebe svojih članova i drugih pripadnika te nacionalne manjine odnosno za pripadnike istog naroda u svrhu održavanja kulturnih i drugih događanja. Po meni je ovo u najmanju ruku nepotrebno propisivati zakonom. Naime, zalažemo se i u ovom dijelu da se moraju izjednačavati prava i svih drugih udruga, da se nije moguće na ovakav način provjeravati na koncu i inspekcijske službe bi bile u vrlo neugodnoj poziciji kada bi morale provjeravati da li su konzumenti doista pripadnici samo tog naroda. Naprosto je to nepotrebno regulirati. Udruge za svoju određenu djelatnost ili kako su ovdje kolege već iznosile 4 puta godišnje bi trebale imati pravo na taj način doći do dodatnih sredstava za svoju redovitu djelatnost. Što se tiče odbijanja mog prijedloga koji isto tako stoji u obrazloženju da se, ja sam predlagala da se zakonom propiše iznajmljivačima početnicima kategorizacija sa jednom zvjezdicom tj. da se na određeni način olakša ulazak početnika, ponajprije mislim na iznajmljivače stambenih prostora, da se to pojednostavi. Obrazloženje je da bi spuštanje na jednu zvjezdicu dovelo do spuštanja razine kvalitete smještajnih objekata. Pa neka početno to budu tri zvjezdice, potpuno je svejedno. Ali je potrebno omogućiti svima koji se žele tim poslom baviti da mogu koristiti svoje stambene jedinice, a rigorozni propisi u kategorizaciji to mnogima onemogućavaju. Ako pogledate na bilo koju stranicu na kojoj se reklamiraju privatni iznajmljivači vidjet ćete da gotovo u ponudi nemate sobe. Privatni iznajmljivači uglavnom su svi napravili apartmane ne zato što su htjeli iznajmljivati samo apartmane nego zato što i za sobe doista u našim starim stanovima u starim jezgrama gradova teško dobiti sve uvjete jer morate imati kupatilo u sobi što naprosto nije moguće rekonstrukcijom stanova napraviti. A mislim da bi bilo jako važno osluškivati potrebe gostiju jer ako gosti traže traže smještaj u starim gradskim jezgrama onakvim kakvi ti stanovi jesu, naravno oni moraju udovoljavati sve osnovne uvjete čistoće, higijene i svih onih potreba koje imaju, ali da moramo baš radit kupatila u sobama to je veliki problem. Zato mislim predlažem i molim gospodina ministra da prilikom donošenja Pravilnika o kategorizaciji vodi računa o tome da postoji određeni broj ljudi koji u svojim stanovima žele iznajmljivati sobe jer i oni žive u tim stanovima. To je dobar početak početak mnogim obiteljima i da na određeni način olakšate onima koji zbog takvih zahtjeva ili konstrukcije zgrade ne mogu napraviti po novim pravilima. U principu naravno kao što sam rekla nadamo se da će se prihvatiti ovaj amandman i naš klub će prihvatiti ovaj zakon. Mislimo da i još jednom pozdravljam ministarstvo što je prihvatilo veliku većinu primjedbi, što je ovaj zakon na putu da doista ubrza razvoj ugostiteljske djelatnosti, da joj da onu poziciju koju ona zaslužuje, a samim tim razvoj turizma i ukupno gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Željko Šemper. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Prema dosadašnjim raspravama, a i zbog prihvaćenih prijedloga i dobre volje predlagača vjerujem da će ovaj zakon biti prihvaćen jednoglasno. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljat ugostiteljsku djelatnost. Većina izmjena i dopuna zakona su rezultat prijedloga i primjedbi strukovnih udruga, udruženja poslovnog sektora i ostalih pružatelja ugostiteljskih usluga pa i građana. Ja ću se u svojoj raspravi najviše referirat na dosadašnji problem pružanja ovih usluga u klubovima umirovljenika jer je dosadašnjim zakonom umirovljenicima, članovima tih udruga bilo onemogućeno da konzumiraju sve vrste pića. Kako kažu u udrugama, osjećali su se diskriminirano jer u ovakve vruće dane nisu smjeli popit čašu piva, a da inspekcija ne opali kaznu voditelju kluba i udruzi u čijem je prostoru takav klub. Uvijek se to pravdalo zahtjevima ugostitelja kako se radi o nelojalnoj konkurenciji koja im nanosi veliku štetu, međutim činjenice su ipak malo drukčije. dakle u svojim prostorima se uglavnom prijepodne i do ručka druže umirovljenici koji u pravilu ne koriste usluge ugostiteljskih objekata. Kod umirovljenika postoji potreba za socijalnim kontaktima u njima poznatom okruženju. Svakodnevno popričaju prije svega o svojem zdravlju, igraju karte ili odigraju koju partiju šaha ili pikada. Ima naravno i onih grupa umirovljenika koji su nekad zajedno radili i koji se jednom tjedno sastaju u gradskim kafićima, sada na gradskim terasama na čašici razgovora i nisu korisnici klubova umirovljenika. Prema tome, nema govora o nekakvoj šteti i drago mi je da nas je u raspravama u Ministarstvu turizma podržao i ceh ugostitelja uvažavajući naše argumente i potrebe umirovljenika. Prema konačnom prijedlogu ovog zakona člankom 6. točkom 6. rješava se dugogodišnji problem umirovljeničkih udruga, a čija odredba sada omogućava pripremanje i usluživanje napitaka i pića bez namjere stjecanja dobiti ili druge gospodarski procjenjive koristi koje udruge umirovljenika organiziraju za članove udruga umirovljenika u svojim klupskim prostorijama. Iz članka 6. i njegovih 7 točaka je vidljivo kako jedino u točki 6. koja se tiče umirovljeničkih udruga nema mogućnosti pripremanja i usluživanja jela jer to u početku udruge i nisu tražile. Klubovi uglavnom ne pripremaju jela, ali se može dogodit da se nakon skupštine ili neke druge aktivnosti posluže kolači ili neki dobar gulaš. Na moje primjedbe u prvom čitanju predlagatelj sada u obrazloženju navodi da se pružanje usluga prehrane koje organiziraju pravne i fizičke osobe te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosi i na udruge za svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok se obavlja njihova osnovna djelatnost ili aktivnost. S obzirom da još uvijek postoji određeni strah od inspekcijskog nadzora pa i tumačenja odredbi zakona od strane inspektora, Marija Ilić, moja kolegica iz kluba HSU-a HSU-a podnijela je amandman prema kojem predlaže da se u točku 6. stavi i posluživanje jela kao što već ima u svim točkama članka 6., a jedino nema za umirovljeničke udruge. To bi onda bilo jednoznačno određeno i spriječeno bilo kakvo nepoželjno tumačenje zakona od strane inspekcijskog nadzora. Izmjena ovog zakona vjerojatno će pridonijeti i povećanju broja članova umirovljeničkih udruga jer se posljednjih godina smanjuje njihov broj. Stariji umirovljenici kojima je to bilo jedino mjesto druženja pomalo zbog bolesti i tereta godina odlaze, a kod mlađih umirovljenika nema previše interesa za takav vid druženja ili nema potrebe korištenja usluge umirovljeničkog standarda koje pružaju udruge kao što je organizacija izleta ili godišnjih odmora, nabava drva, prehrambenih proizvoda i usluga po povoljnim cijenama uz odgodu plaćanja na više rata uz člansku iskaznicu. I na kraju, moram još jednom u ime kluba Hrvatske stranke umirovljenika kao i Udruga umirovljenika zahvalit Ministarstvu turizma na razumijevanju i uvrštenju odredbe ovog zakona kojom se rješava noćna mora klubova umirovljenika. Nevjerojatno je kako sve ove godine nije bilo volje ni razumijevanja za umirovljeničku populaciju da se riješi ovaj za državu mali ali za njih ogroman problem. Zbog toga dijelimo zadovoljstvo sa svim udrugama umirovljenika koje imaju takve klubove i kao što sam već rekao u prvom čitanju zastupnici HSU-a sa osmjehom na licu stisnut ćemo zelenu tipku prigodom glasovanja. Hvala lijepa.

htjela sam u stvari se samo nadovezati već na ono što ste rekli, dakle manje kao replika, više kao želja da se shvati i da se ispravi ono što vjerujem da je bio čisto propust. Naime, vi kao član Odbora ste i dali prijedlog u ime kluba HSU-a na članak 6. točka 6. da se odredbom obuhvati priprema i usluživanje jela u udrugama umirovljenika. Ono što me smeta je kao obrazloženje od predlagatelja je bio da se pozvao evo na zahtjev udruga, da udruge jednostavno nisu ni tražile u prvotnom zahtjevu pripremanje i usluživanje jela što držim da ne može biti odlučujući faktor za donošenje konačne odluke odluke jer su dodatno reagirale udruge preko nas zastupnika. Naime, zato i postoji prvo čitanje da bi se pojedine dopune pa nepravde, nepravilnosti, manjkavosti prosto ispravile do drugog čitanja. ja moram reći da znatan broj umirovljenika i udruga umirovljenika uz pomoć lokalnih da kažem donatora i poduzetnika jedno dva, tri puta mjesečno, nekad češće, nekad manje organiziraju udruge umirovljenika u svojim domovima i klubovima

da se ta nepravda ispravi. Hvala lijepo. preveliki zahtjev koji se ne bi mogao uslišati od strane predlagatelja jer smatram da je to onda u svih 7 točaka članka 6. jedinstveno rješenje što se tiče posluživanja jela. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina kolega Šandor Juhas. Poštovana predsjedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo. Evo ja bih nekoliko riječi rekao u vezi ovog zakona. Vidimo da će zakon najvjerojatnije biti prihvaćen, svi se slažu, svi ga podržavaju i svi smatraju da je Vlada uradila jedan dobar posao i ministarstvo. Klub nacionalnih manjina uložio je dva amandmana i mislimo da će i ta dva amandmana biti u skladu sa svim onim što se je i do sada ovdje rečeno. do sada ovdje rečeno. Iz redova nacionalnih manjina podržavamo uvođenje reda, podržavamo uvođenje jednog novog sustava koji će, znači uvesti više reda, više pravičnosti u ovu djelatnost gdje je bilo ovako svega svega i svačega i gdje su ono što nas najviše tišti pojedine udruge dosta često ostvarivale i enormne dobiti i da se to u principu nije moglo ni pratiti, ni oporezivati oporezivati i gdje društvo u principu nije imalo puno koristi od svega toga. Uloga udruga je izuzetno velika u promoviranju načina života koji je u Hrvatskoj uloga udruga ne samo nacionalnih manjina, nego svih udruga je izuzetno bitna i za i za ugostiteljsku djelatnost. Međutim, uloga udruga u životu nacionalnih manjina je možda najbitnija u njihovom životu, jer gotovo sve aktivnosti koje nacionalne manjine obavljaju odvija se kroz udruge. I tu dolazi do izražaja velika šarolikost koja zahvaljujući položaju i razmeđi civilizacija koja se nalazi na području Hrvatske u stvari dolazi do punog izražaja ne samo kroz šarolikost nošnji, nego u svakom slučaju i kroz široku gastronomsku ponudu teško je zamisliti hrvatsku gastronomsku ponudu bez čeških knedlica, bez mađarskog jednog dobrog fiš paprikaša ili paprikaša jednog sa trgancima. Ili evo gledam gospodina Hodžića, bez jednog dobrog bosanskog lonca i bez jednih baklava. Sve to dovodi znači i do nekakvih specifičnosti i upravo zbog tih specifičnosti mi smo se i javili jer smatramo da te specifičnosti treba ugraditi u zakon i te specifičnosti smo mi predložili u amandmanima. Zbog čega i koje su to specifičnosti? Pa ja ću samo evo nabrojati nekoliko njih. Mi imamo tradicionalne manifestacije kao što su recimo tradicionalna mađarska svinjokolja koja je ovako dosta medijski popraćena i koja se bitno razlikuje od možda nekih drugih svinjokolja i sa svim onim asortimanom koji se tamo nudi i koji se u udrugama redovito provodi striktnom primjenom toga zakona i ovog novoga i doći će u pitanje znači mogućnost načina izvođenja toga što su naši preci stoljećima prije toga radili i s čime se mi ustvari svi u Hrvatskoj možemo samo ponositi. Mi imamo smotre, imamo jako puno smotri, smotre folklora, smotre ne znam ni ja pjevačkih zborova, smotre ovakve, smotre onakve na kojima se skupljaju ljudi zbog disperzije, ne samo mađarske nacionalne manjine nego i ostalih nacionalnih manjina sa područja cijele Hrvatske, i onda te ljude treba na određeni način i ugostiti, treba ih i nahraniti što bi rekli. znači, to je jedan drugi segment gdje se priprema hrana i gdje se ti ljudi onda ugošćavaju. Sa opet nekakvom striktnom primjenom zakona teško da će se to moći ostvariti iz onih sredstava koja se dobivaju za tu namjenu. Recimo za za jednu smotru pjevačkih zborova na kojoj učestvuje 500, 600 učesnika, ne znam 30-ak, 40-ak pjevačkih zborova iz područja cijele Hrvatske teško da se može nešto napraviti sa 10 ili sa 15 tisuća kuna, nego se mora nešto tamo napraviti. Znači mora se nešto, neću kazati improvizirati nego onaj koji radi tu manifestaciju koji je organizator onda to ili skuha nekakav dobar čobanac ili nešto se već pripremi. Imamo više dnevne manifestacije koje su bitne za našu nacionalnu manjinu, koje su bitne za sve nacionalne manjine. To su recimo škole folklora gdje se opet sa minimalnim sredstvima koja se dobivaju iz državnog proračuna od 10-ak tisuća kuna treba 5, 6 dana nešto raditi sa djecom. Ako mi tamo ne radimo s njima naša folklorna baština teško da će se moći očuvati. Znači, mi moramo pokupiti djecu, odvesti ih negdje, smjestiti ih negdje, hraniti ih a to izlaskom na tržište na tržište to u nekakvom ugostiteljskom objektu je nemoguće raditi. Znači, dolazi u pitanje i takav način rada koji isto ima dugu tradiciju i koji koji se pokazao kao jedini mogući način očuvanja određenih segmenata udruga nacionalnih manjina. Imamo izložbe opet različitih jela, recimo kolača. To je dosta kod nas popularno tamo. Pa udruge onda donesu 15-ak, 20-ak, 30-ak vrsta kolača i probaju, razmjenjuju se recepti, prenose se s koljena na koljeno ti recepti ili ono način pripreme tih delicija. Sve su to znači neki specifični segmenti zbog kojih smo mi uložili te amandmane i očekujemo da ih kao što i u dosadašnjoj raspravi ovako jednoznačno, jednoglasno da tako kažem da se i prihvate. Tu je bitno nešto napomenuti. U dosadašnjoj raspravi manje-više svi koji su o tome pričali ili spomenuli udruge govorili su o nekakvim dodatnim sredstvima. Da se na taj način omogućavaju neka dodatna sredstva klubovima, udrugama itd. Mi smo, ili udruge nacionalnih manjina, su po tome specifične. Mi ne želimo ostvarivanje dodatnih sredstava, dakako i ona će dobro doći, ali to je jedini mogući način očuvanja naše tradicije. Znači ako nekakva udruga nešto napravi ona ne teži tome da ostvari nekakva dodatna sredstva nego kažem jedini mogući način da se taj program ostvari i da onda na dobrobit cjelokupne znači naše manjine i cjelokupnog znači hrvatskog društva taj program da ili poluči dobre rezultate. Zbog toga smo mi predložili ta dva amandmana i mislim da bi dobro bilo da se oni usvoje. Hvala.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Mislim da nema nijednog kluba, nitijednog zastupnika u Hrvatskom saboru koji ovakav oblik zakona uz dodatne amandmane koji su već najavljeni neće biti za ovakav zakon. Nas u klubu HDSSB-a čudi nešto drugo, a to je da jednostavno nismo ranije ili znali ili umjeli ili htjeli napisati zakon poput ovoga kojim bi se sasvim sigurno stvorile veće mogućnosti u turističkoj djelatnosti, u ugostiteljskoj djelatnosti kako bi i oni koji pružaju usluge ali i oni koji nas posjećuju našli više zadovoljstva ovi u svojoj djelatnosti i ostvarenju određenih dobiti, a i turisti koji posjećuju RH bilo u onom morskom dijelu, bilo u kontinentalnom dijelu da nemaju mogućnosti koje ovaj zakon da kažem gotovo široko pruža kako bi doživljaj Hrvatske bio potpuno. Ono što što je, zbog čega i posebna, zbog čega i naglašavam, sve to je zapravo i oznaka e, dakle zakon po mjeri europskog zakonodavstva i ostalih direktiva koje stižu iz Europe ali ne zato da nam nešto naređuju nego jednostavno da Hrvatsku još više otvore posjetiteljima koji dolaze u Hrvatsku, bolji ugođaj i osjećaj da je to zemlja koja zaista ima što pružiti turistima u svakom pogledu. Jer znamo da ima više oblika i vrsta turističkih djelatnosti pa sad da ne nabrajam od onih da kažem ekstremnih, avanturističkih, turističkih poslova, pa onda povijesni turizam, religijski turizam, gastronomski itd., lovački i niz drugih oblika, a zapravo sve je donekle regulirano ovim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Kada govorimo o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, jasno je da gradska vijeća i općinska vijeća ili pak izvršna vlast, dakle načelnik ili gradonačelnik u suradnji sa, netko je ovdje spominjao mjesni odbor kao najelementarniju česticu našega organiziranog demokratskog društva, dakle u suradnji ili sa dogovorom ili sa dopisom. Naravno da svaki mjesni odbor ima svoje općinsko ili gradsko vijeće pa onda sudjeluje u radu i i upravljanju i mjesnim odborom preko gradskog vijeća ili preko načelnika ili gradonačelnika. Prema tome, znamo tko su predstavnici i mjesnog odbora, da je to i gradonačelnik a posebice gradsko vijeće. Zbog toga nisam pristalica da spuštamo ovako nisko, mogli bi zaista početi onda raditi referendume ili ankete u kojem ugostiteljskom objektu smije svirati glazba do 2 sata, a u kojem do ujutro ili tako dalje. Gdje je buka prevelika, gdje nije, gdje ima nekakav stanar koji ne želi takav objekt do sebe, gdje ga nema itd. To bi bilo zaista rekao bih preširok pojam shvaćanja određenih demokratskih načela koji postoje ali ne sumnjam u to da u svrhu proširenja turističke djelatnosti, i u svrhu sveukupnog napretka turizma ali i naravno RH ovaj zakon upravo stoji na tom načelu. Dakle, radno vrijeme ugostiteljskih objekata je prošireno, hoće li to radno vrijeme kontrolirati turistička inspekcija ili pak Ministarstvo unutarnjih poslova, ajde da kažem teško ili pak složeno u kombinaciji. Dakle turistički inspektor uz pomoć djelatnika MUP-a, možda bi i takva mogućnost mogla biti dobra u svezi kontrole radnog vremena pojedinih

pa imamo niz drugih vrlo atraktivnih priredbi počevši evo sad ide i Sinjska alka, pa ide i Mala alka, pa Baja, pa Čoja, Čoja, pa Brodsko kolo koje traje. Da navedem nekakve oblike kontinentalnih priredbi i mislim da je vrijeme da se razmisli o tome što sve kontinent, dakle neću ovdje govoriti posebice Slavoniju i Baranju, nego cijeli naš sjeverni dio ili ova NUTS 2 regija sjeverna Hrvatska može ponuditi u turizmu strancima, ne samo strancima, nego bilo bi dobro da i određeni, da određeni broj građana sa juga posjeti sjever kao što i mi posjećujemo naše more ljeti. Ima nešto drugo što me ovdje zainteresiralo u jednoj replici gdje je kolega Đurđević pokušao razriješiti problem, ali to je problem sa Zakonom o o zemljištu odnosno o turističkom zemljištu, ne ugostiteljska djelatnost pa imao i primjer da pored autoceste A3 dakle ona koja vodi Zagreb prema Lipovljanima ima objekata koji su novim Zakonom o turističkom zemljištu riješeni, dakle vlasnik objekta je kupio to zemljište na kojem je sagrađen objekt još ali ona ima problem sa pristupom ili pristupnom cestom, dakle odvojkom s autoceste gdje onda Hrvatske autoceste postavljaju visoke da kažem marže ili cestarine. Recimo jedan objekt u Brodskom stupniku vlasnika gospodina Mate Dikanovića mora platiti Hrvatskim autocestama pristupnu cestu od 13 tisuća kuna mjesečno. koliko on treba prodati čobanca i pića i ostalih artikala u tom svom objektu koji je tamo i prije nego što je nastala ova cesta A3? Dakle taj objekt postoji, vlasništvo bivšeg Jasinja, postoji prije nego što je izgrađena autocesta. Pristupni put je gradio i parking je gradilo i Jasinje i Hrvatske ceste, ali on sad mora, privatizacijom je dobio taj objekt, otkupio i mora platiti 13 tisuća mjesečno pristup Pa nije li u interesu i Hrvatskim autocestama i svima nama i vama gospodine ministre da ljudi iz Turske, Srbije, Bugarske odakle god putuju kamiondžije mogu pristupiti tom objektu koje je jedan od rijetkih na autocesti A3? Dakle jedan je rijetkih. Što se tiče kulinarstva i gastronomije izvrstan objekt u Brodskom Stupniku, ima još jedan u Lužanima gdje je također neriješeno pitanje toga.

I takvu mi imamo sliku turizma i dobijamo krivu sliku. Čovjek ima volju, ima želju, uložio je i hoće uložiti, ali ima problem sa vlastitom državom, sa vlastitim ministarstvom, sa vlastitom administracijom. Eto to je ono što mene osobno smeta i što ponekad imate takve administrativne i birokratske barijere da onda i jedan vlasnik objekta ili takvih objekata imaju probleme, a ne bi ih trebalo biti. Umjesto da pustimo da ljudi dođu da ugoste i na taj objed, hvala Bogu znamo svi kako je naporno voziti kamion ili autobus ili bilo što, mi imamo problematiku sa pristupom tome objektu. Nevjerojatno ali istinito. Od silnih priredbi koje imaju turistički značaj u kontinentalnom dijelu Hrvatske mogao bih nabrajati gotovo svako selo u Slavoniji i Baranji u naših pet slavonskih županija koje barem jednom godišnje organiziraju počevši od smotre pjevačkih društava, dakle amaterskih pjevačkih društava pa onda natjecanja u kvaliteti švargla, čobanca, fišijada i raznih drugih, evo sada imamo Gastro dane u BAtrini koji traju dva dana itd. i gdje se također dijeli hrana, a vrlo vjerojatno i piće gdje evo ovim zakonom sve to dobro regulirano. Mislim da ovaj zakon neće predstavljati zapreku i prepreku takvim priredbama i ubuduće. Ono što je ovdje netko rekao da amaterski klubovi, ne samo nogometni, postoje i drugi sportovi ne samo nogometni, imamo veslačke klubove. Imamo u Slavonskom Brodu jedan od vrlo značajnih veslačkih klubova u Hrvatskoj, imamo atletičarske klubove, rukometne ima niz klubova koji obilježavaju recimo svoju obljetnicu nastanka, 20., nije bitno koju, pa obilježavaju bilo što drugo što je značajno u njihovom nastanku i u njihovom radu. Dakle kod takvog obilježavanja naravno da je predviđeno uz govoranciju da se nešto i što kaže šalabrcne jel, nešto da se ima pri ruci nekakav domjenak ili bilo što drugo što bi onda ne znam pod koji zakon potpadalo, ali u ovom prijedlogu zakona je i to donekle regulirano, tako da mislim da neće biti problema i klub HDSSB-a moram ponovno izraziti neću reći čuđenje ali žaljenje što ovakav zakon nije bio i ranije u prijedlogu da bismo mogli provoditi taj zakon i da bismo kako ste i sami rekli u uvodnoj riječi mogli i oni koji su u fazi recimo legalizacije objekata, recimo legalizacije objekata, već sada krenuti u najam i u te objekte, te apartmane, sobe, stanove staviti u turističku svrhu. I to je dobra stvar koja znači mnogima. Evo znamo da je po našim morskim županijama, veliki broj objekata u tijeku legalizacije, ali treba im reći već sada i obavijestiti da svoje apartmane, svoje stanove mogu staviti u funkciju turizma i izdavanja u turističku svrhu. Evo još uz zaključak da će klub HDSSB-a biti za ovaj zakonski prijedlog, ali i za većinu amandmana koje su kolege iz drugih klubova ovdje predložile s kojima se slažemo i nadam se da će biti u dobroj vjeri i u dobroj namjeri od vas usvojeni i razmotreni, ozbiljno razmotreni i usvojeni, dakle klub HDSSB-a će biti za ovaj Konačni prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Hvala lijepo. Hvala. Pa složio bih se s vama što ste spomenuli i što je dobro u ovom prijedlogu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti što je na neki način ajde recimo propoduzetnički orijentiran. Dosta zakona koji su donošeni u ovom mandatu Hrvatskog sabora, nažalost na neki način bili su antipoduzetnički orijentirani, a zapravo antipoduzetnička orijentacija u konačnici vodi k onome što jest temeljni hrvatski problem, a to je ne postojanje radnih mjesta. Dakle svaki onaj prijedlog zakona koji ide u pravcu otvaranja novih radnih mjesta u otvaranju poduzetničke aktivnosti u ovom slučaju ugostiteljskoj djelatnosti sigurno treba pozdraviti. Dakle mi smo svi svjesni da smo prenormirani, preregulirani, previše zatvoreni, previše sputani i slažem se s vama da i ne samo u ugostiteljstvu u ovom slučaju u ugostiteljstvu, ali u drugim djelatnostima bi trebali ići prema normativnim rješenjima koje bi olakšavalo poduzetništvo, deregulirali, pojednostavljivali i otvarali prostor za otvaranje novih radnih mjesta. U ovom prijedlogu zakona možemo prepoznati namjeru predlagatelja, posebno uz ove amandmane koji su kasnije došli da se olakša poduzetnička aktivnost, da se olakša ljudima koji se bave tom djelatnošću da tu djelatnost jednostavnije obavljaju. Svi smo mi i vi ste bili po zapadnoj Europi i vidjeli smo da se u mnogim i znatno starijim državama članicama EU ugostiteljska djelatnost obavlja na puno jednostavniji način nego što je to u RH. Prema tome, ne trebamo mi sami sebe dodatno sputavati i naše poduzetnike i ljude koji se bave tom djelatnošću već tražiti načina da im olakšamo život, da im olakšamo poslovanje i da im omogućimo da zaposle i nove ljude u toj djelatnosti u ovom slučaju ugostiteljskoj ali šteta je što se zapravo na sličan način razmišlja i o drugim djelatnostima. **Zgrebec, Dragica Hvala kolega Đurović na potpori mom izlaganju. Mi jesmo HDSSB i jest ljuta oporba kako bi međutim dobre zakonske prijedloge nas nije ni stid ni sram podržati kao što smo ovdje i ovaj zakonski prijedlog podržali shvaćajući upravo ovo što ste vi rekli. Dakle to otvaranje te ugostiteljsko turističke djelatnosti zapravo će najvjerojatnije potaknuti i veći broj radnih mjesta u ugostiteljstvu i to je jedna od korisnosti kako kažu cost kako kažu cost benefit ovoga zakonskog prijedloga. Ja se nadam, ne samo to da će to biti realizirano u morskom dijelu nego prije svega i u kontinentalnom dijelu. Jer ovdje imamo pružanje takvih usluga u OPG-ima, dakle mogućnost otvaranja ugostiteljsko turističke djelatnosti gotovo u svakom OPG-u, što je vrlo značajno za Slavoniju i Baranju i za naš kraj. Nekada je turizam bio sporedna djelatnost, nije bio glavni, znamo iz one stare one države Jugoslavije, turizam je bio eto onako pa kako bude ljeto pa 2 mjeseca pa šta bude. I bio je oko 7% BDP-a, danas je turizam na 17% barem prema izvješću Državnog zavoda za statistiku, 17% BDP-a donosi turizam. Znamo da turizam također kao i poljoprivreda ovisi i o vremenskim prilikama i o nekim drugim političkim prilikama u susjedstvu i koji sele ovamo ili onamo ali sasvim sigurno da je Hrvatska već sada duboko nogom stupila na pravu stazu, ostvarenja dobiti od turizma i povećanja BDP-a ali kako ste i vi sami rekli mislim da naravno ministar tu nije kriv za to da poljoprivreda može biti ta druga noga koja može stupiti na pravi put i biti lokomotiva razvoja Republike Hrvatske.

Evo na samom početku svog izlaganja ja bih htjela osvrnuti pozornost na činjenicu da na stranici 39 ovog prijedloga dokumenta kojeg smo dobili, dakle ne radi se o samim člancima zakona ali predlagatelj govori da se očekuje da će posljedice donošenja ovog zakona biti povećanje raznolikosti i razvoju ugostiteljske ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, veća zaposlenost a sve u cilju omogućavanja jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma, učinkovitija komunikacija sa tržištem i u konačnici povećanje prihoda od turizma. Ja mogu poput ostalih kolegica i kolega pozdraviti odredbe ovoga zakona ali mi je žao što se u ovom zakonu ne obrađuje po mojem mišljenju jedna izrazito važna tema, pogotovo vezana za ugostiteljske objekte. Dakle tu prvenstveno mislim na hotele i smještajne kapacitete te na restorane a koje bi ustvari omogućavalo povezivanje između onoga o čemu se jako puno u Hrvatskoj govori a malo se po tom pitanju radi a to je povezivanje zelene i plave Hrvatske. činjenica jest da Hrvatska ima puno potencijala za razvoj poljoprivrede i da je izuzetno važno da domaće poljoprivredne proizvode i znači prerađevine, odnosno prehrambene artikle plasiramo u naše ugostiteljske, odnosno turističke objekte. Način na koji se to može provesti na vrlo učinkoviti način je certificiranje po kriterijima održivosti. Porazan je podatak po mojem mišljenju da u gradu Zagrebu koji ima izrazito velik broj hotela samo jedan hotel ima certifikat održivosti, to je hotel Internacional. Smatram da je ovo jako važna tema i da bi i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti trebao posvetiti toj važnoj temi određenu pozornost. Postoji vjerojatno mogućnost da ćete vi to obraditi nekakvim pravilnikom ali ukoliko želimo imati i povećanje poljoprivredne proizvodnje, pa ja bih rekla i na neki način da naši poljoprivredni proizvodi nađu svoje mjesto u ugostiteljskim objektima za to će biti potrebno da ipak promoviramo snažno certificiranje po kriteriju održivosti. A smatram da će to i potaknuti određene proizvodne procese, odnosno ja bih rekla određenu promjenu u poljoprivrednoj proizvodnji prema onim praksama koje su održive prakse. To ne mora nužno biti uzgoj organskih proizvoda, to može biti i održiva poljoprivreda ali je izuzetno važno znači da imamo tu poveznicu između plave i zelene Hrvatske. Zbog čega je održivo certificiranje važno? Održivo certificiranje je važno zbog toga što ono određuje da se oni proizvodi koji se plasiraju u određenom objektu poput restorana ili poput hotela ne dostavljaju sa velikih udaljenosti zato što je to u potpunoj suprotnosti sa konceptom što samo po sebi podrazumijeva da takvi objekti moraju i prisiljeni su ustvari svoje proizvode potražiti na lokalnom tržištu odnosno od lokalnih proizvođača što izrazito pozitivno djeluje na lokalnu ekonomiju. Osim toga, održivo certificiranje ima kao jedna od uvjeta da se naravno koriste oni proizvodi koji su proizvedeni na održivi način što bi po samom automatizmu sigurno dovelo do toga da naše poljoprivredne prakse budu više usmjerene upravo prema praksama koje su prijateljske prema okolišu što nažalost u ovom trenutku i nije baš slučaj u Hrvatskoj. Naime, žalostan je podatak da Hrvatska ima udio ekološke poljoprivrede od nekakvih 3%, a potencijal je naravno daleko, i naravno ukoliko bi došlo do ovog povezivanja između hotelijerstva i ugostiteljstva, odnosno restorana i drugih djelatnosti iz ovog spektra sa proizvodnjom tih tipova namirnica da bi to definitivno pozitivno utjecalo na ja vjerujem i kvalitetu naše usluge, ali i naravno na povezivanje pa ja bih rekla i ukupni rast gospodarstva, ne samo direktno povezan sa turizmom nego i sa poljoprivredom. Tu bih htjela naglasiti da je danas održivi turizam trend, na kraju krajeva jedan dio Strategije razvoja turizma posvećen je upravo toj temi, a održivi turisti traže i određenu vrstu usluge odnosno takav tip ponude. Ako mi nemamo objekte koji će biti certificirani po kriteriju održivosti, znači takve hotele i takve ugostiteljske objekte, restorane, onda sigurno nećemo moći očekivati i da će ti turisti dolaziti kod nas jer neće imati na kraju krajeva taj tip ponude. To su turisti koji su veće platežne moći, oni ostavljaju daleko manji ekološki trag nego neki drugi turisti, turisti koji konzumiraju masovni turizam i mislim da bi to bila dobra poruka Vlade Republike Hrvatske da ipak razmišlja u tom pravcu i u skladu sa tim trendovima. Pa u tom smislu ja ne znam uopće na koji način bi ja mogla s amandmanom intervenirati u ovaj zakon. Možda vi kao predlagatelj imate nekakvu ideju oko toga pa ćete možda ići sa svojim amandmanom, ako nećete to odraditi ja doista apeliram na vas da u što skorije vrijeme donesete pravilnik gdje će se ustvari ovi ugostiteljski objekti po točno definiranim kriterijima moći certificirati po kriterijima održivosti. Dakle ne prema nekakvim međunarodnim standardima, bitno je da i Hrvatska ima svoje standarde i da počnemo komunicirati i našu turističku ponudu upravo kroz ovu priču. Hvala vam najljepša.

ali što mi možemo napraviti u tom pogledu to je doista otvoreno pitanje i rekao bih da je krajnje vrijeme da pokušamo naći model kako zapravo prodavati vlastite proizvode upravo u turizmu. Nažalost, činjenica je da je zbog loše gospodarske slike udio turizma čak i nešto veći od 17%. 17% je službeni ali ono premašuje zapravo sa tim efektima i 20% BDP-a u Hrvatskoj što je samo znak loše gospodarske slike. U jednoj Francuskoj koja je najturističkija zemlja na svijetu sa najvećim turističkim prometom, sa najvećim turističkim prihodom i sa najvećom turističkom dobiti. Udio turizma je između 3 i 4% u BDP-u. To je jasan znak da je snažna ekonomija ostala i da je doista u tom smislu turizam tercijarna djelatnost, uslužna djelatnost koja prati cjelokupnu aktivnost. Dakle, kako povezati zelenu i modru Hrvatsku? Ja se slažem s vama da je certifikat održivosti vrlo važan i trebalo bi razmislit da li se može donijeti uredbom ili zakonom mogućnost da se onima koji imaju certifikat održivosti da im se smanji PDV za određen postotak. Ako smanjimo PDV za 1% ili 2% takvima koji imaju certifikat održivosti, stimulirali smo proizvodnju hrane u Slavoniji i drugim dijelovima, ne samo u Slavoniji nego i u Primorju. Hrvatska je donedavno nažalost, ja mislim da je i sada među prvih 6 uvoznika ribe, smrznute ribe u svijetu. Dakle tu pripadamo među države koje imaju značajno više svojih svojih stanovnika nego što je Hrvatska, ali Hrvatska ima veliki broj turista, preko 10 milijuna, 11 milijuna turista dolazi godišnje. Dakle dvije i pol Hrvatske dolaze nam u posjetu svake godine i trebamo vodit računa naravno o njihovoj prehrani. Ali da smo toliki uvoznici ribe, peti na svijetu, onda to doista govori da nismo jednostavno sposobni taj resurs staviti u službu turizma. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Mirela Poštovani kolega Matušić, ja mislim da ne treba izmišljati toplu vodu. Postoje već dobro probani modeli koje su provele druge države i mislim da ih trebamo kopirati sa ponosom jer ti modeli mogu biti od koristi za Republiku Hrvatsku. Žalosna je činjenica da Hrvatska koja ima jako veliki potencijal u smislu poljoprivredne proizvodnje uvozi oko 50, pa čak i više od 50% hrane. To je poražavajuće. Naravno da nije tu samo poljoprivreda kao takva, tu su i prerađivačke industrije koje se snažno oslanjaju na poljoprivredu i u kojima mi imamo ja mislim veliku priliku i veliki potencijal. Kada bismo povećavali poljoprivrednu proizvodnju i jačali prerađivačku industriju koja je vezana za poljoprivredu naravno da bismo time samim po automatizmu dovodili do podizanja podizanja BDP-a jer bismo daleko manje hrane uvozili i na taj način stimulirali tuđa gospodarstva. Na ovaj način bismo stimulirali svoje vlastito gospodarstvo. Turizam jest važan, nažalost jest činjenica da Hrvatska ima 17% udjela u BDP-u iz turizma. To je naravno i određena prilika zato što turizam treba iskoristiti upravo za ovaj unutarnji izvoz o kojem se jako puno govori, a tu naravno nije samo prehrambena industrija, tu su i neke druge industrije koje se mogu vezivati uz to. Ako govorimo o kriterijima održivosti onda vam tu može biti proizvodnja odnosno plasman određenih ja bih rekla originalnih proizvoda, poput sapuna i drugih predmeta koji se koriste u samom ugostiteljstvu ili hotelijerstvu.

Da, apsolutno slažem se sa gospođom zastupnicom da treba poduprijeti zelenu i plavu Hrvatsku, ali je isto tako interesantno u Zagrebu rast noćenja je negdje ostavio si torbu u klubu između 11, 12, 13% godišnje. U Istri, na obali između 5 do 7% godišnje. Znači, kontinentalni turizam se oporavlja. Zagreb turistički najbrže raste. Neću reći da ga lupira, ali najbrže raste u Hrvatskoj i to je dobro. Loše je recimo da u zadnjih četiri godine na tlu Istre se nije sagradio niti jedan novi hotel. Ali ono što mene brine je sljedeće. Eto sada ću pročitati. Na splitskom festivalu elektroničke glazbe policija je uglavnom zbog droge privela čak 300 osoba, odmah je naplatila gotovo 450 tisuća kazni za razne prekršaje doznaje se u MUP-u. Od 300 privedenih 170 je stranih državljana. Podnesene su odgovarajuće prijave zbog ukupno 276 prekršaja u Zakonu o sprječavanju zlouporabu droge, prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 9 prekršaja iz Zakona o oružju, te kaznene prijave protiv 10 osoba zbog sumnje o počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Da su kojim slučajem testirali sve tvrdim kod 90% ljudi pronašla bi se droga. I sad se postavlja pitanje gospodo zastupnici ili hrvatsko gledateljstvo. Što ćemo s time? Hoćemo li se mi sa time pozabaviti ili ćemo jednostavno preko svega toga prelaziti. S jedne strane noćenja, veći turistički proizvod, a s druge strane šleperi, tabletica i droge. I to je ono što mene brine. Svake godine sve više mladih dečki, cura u Hrvatskoj se na to navlači. To je ozbiljan problem i zato bih o nekim stvarima doslovce trebalo imati mjeru. Kolega Kajin, isključite mikrofon. smatram da bi Hrvatskoj trebalo i više takvih festivala poput Ultra i Europe. Mislim da bi problem bio donekle manji kada bi Hrvatska poput mnogih drugih država išla u pravcu legalizacije marihuane, jer se na žalost dosta veliki broj ovih, kod kojih se kao detektira da posjeduju ili da su konzumirali drogu upravo odnosi na marihuanu. Ja neću tu ponavljati sve argumente koje sam iznosila vezano uz legalizaciju marihuane, ali mislim da se treba u velikoj mjeri razlikovati i kemijske supstance koje su izrazito štetne za zdravlje ljudi u odnosu na marihuanu koja i prema mnogim znanstvenim istraživanjima, preko 700 znanstvenih istraživanja ima jako blagotvorne utjecaje na ljudsko zdravlje. Hvala lijepo. Kolegice Holy, malo prije ste u svojoj raspravi govorili o povezivanju plave i zelene Hrvatske. Naime, Vlade su se mijenjale i svi su imali u svojim programima predizbornima da će povezivati zeleno i plavo. Pa evo vidimo danas ministra turizma ovdje u Saboru, ja bih volio da sjedi pokraj njega i ministar poljoprivrede. To bi značilo da njih dvojica razgovaraju. No, mi donosimo zakonska rješenja koja su važna, ali na žalost Vlade u svim ovim godinama nisu povezivale zeleno i plavo. Da jesu, onda bi na izvornu hrvatsku robu u turizmu koja se plasira sigurno PDV bio manji, bili bi konkurentniji. Ne bi uvozili toliko hrane u Republiku Hrvatsku i stanje bi bilo bolje. Naime i vi ste malo prije rekli kad govorimo o certificiranju da je stanje neodrživo. Pa stanje je neodrživo između dva ministra. Jedan se zove ministar poljoprivrede, a drugi ministar turizma. Prema tome, sramota je da Hrvatska uvozi danas grašak iz Moldavije, tikvice iz Albanije, grah iz Perua, rajčice iz Jordana, češnjak iz Kine, bademe iz Irana. Pa mogao bih nabrajati sad prilično dugo kakva je to sramota da ljudi koji znaju proizvesti ne mogu svoje proizvode posebice iz Slavonije plasirati upravo po hotelima na Jadranu. Prema tome, dva ministra moraju sjest ako imaju zajedničkog premijera. Prema tome, tu se mora očitavat politika hrvatske Vlade upravo na PDV-u, upravo na vezanju naših domaćih proizvođača, domaće proizvodnje, a posebice ove koja je certificirana i odnosi se na hrvatsko podrijetlo. Sramota je da Hrvatska uvozi tolike količine hrane. Imamo ljude koji znaju proizvesti, ali moramo ih bolje povezivati, a upravo se to može kroz PDV. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Mirela Holy, odgovor na repliku. **Holy, Mirela (ORaH)** Pa da, poštovani kolega. Svi smo mi koji se bavimo politikom jako uspješni kada se deklarativno zalažemo za neke stvari. činjenica je, ja mislim da postoji ovdje konsenzus između svih političkih opcija o tome da je izuzetno važno da povežemo tu plavu i zelenu Hrvatsku. kada dođemo na teren nekakvih konkretnih rješenja kojima doista to možemo i napraviti, onda nekako ispada da nismo baš pretjerano kreativni. Ja mislim da ni ne trebamo biti kreativni, da trebamo samo primjenjivati ona rješenja koja su se pokazala uspješna u nekim drugim državama, da je to pravi put i da će onda i naš turizam biti daleko uspješniji u smislu ekonomskih učinaka za hrvatsko društvo. Jer ako će naši ugostiteljski objekti, hoteli i restorani nuditi domaću hranu daleko manje će biti naravno i ove hrane koju na žalost uvozimo, a koja jako često i nije baš tako dobre kvalitete kao ono što mi možemo ponuditi. Ja mislim da se ne trebamo sramiti, da trebamo biti samouvjereni, da trebamo poštovati i sebe i da trebamo ići u pravcu primjene onih rješenja koja su uspješna u cijelom svijetu. Poštovana kolegice Mirela, dakle u cijeloj vašoj raspravi nisam našao nekakve značajnije zamjerke osim jednog dijela i volio bih to prokomentirati. Dakle, vi ste se spomenuli da je udio ekološke proizvodnje negdje oko 3% u RH, on je negdje između 2 i 3%, i da zapravo Hrvatska ne koristi komparativne prednosti da bi proizvela kvalitetnu hranu. Govorili ste i o spajanju zelene i plave Hrvatske, ja o tome slušam u proteklih 20-ak godina i iskreno se nadam da nećemo još morati slušati 20-ak godina o spajanju zelene i plave Hrvatske. Ali samo mala napomena. Dakle, niti u razvijenijim zemljama od RH koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom udio ekološke poljoprivrede nije veći od 4,5 do 5% iz jednostavnog razloga što je to proizvod koji ima određenu cijenu odnosno ima određene konzumente. Što znači da su oni spremni platiti veću količinu novca za kvalitetniji proizvod. Pitanje je zapravo tržišnih kapaciteta u RH i koliko će, dakle ne kažem da naši ljudi ne znaju proizvest takav proizvod ali pitanje je gdje će ga plasirati i tko će platiti zapravo za jedan proizvod skuplju cijenu. Dakle, činjenica je da na istoku Hrvatske gdje se hrana proizvodi, dobar dio ljudi odlazi u velike trgovačke lance, pogotovo Lidl ili Kaufland, i ovo o čemu je govorio i kolega Bubalo kupuju kupuju bijeli luk i ostalo koji je uvoz iz Kine ili tikvice iz Albanije a nisu niti u konvencionalnoj poljoprivredi proizvedeni u Hrvatskoj što znači da imaju daleko, daleko nižu cijenu nego nekakav ekološki proizvod. Dakle, u tom dijelu ja apeliram samo da imamo

ja mislim jedna od liderica u proizvodnji odnosno ekološkom uzgoju ima ako se ne varam po zadnjim podacima 12% udjela ekološke poljoprivrede u ukupnoj poljoprivredi. Kada imamo na umu koji je ukupni volumen te poljoprivredne proizvodnje onda dolazimo do izrazito poražavajućih podataka za Hrvatsku. Kada bi Hrvatska pokrivala jedno 75% svojih potreba za hranom iz vlastitog uzgoja odnosno iz vlastitih prerađivačkih industrija onda bi tih 3% možda bilo i ok, ali kad imate na umu da se radi o izrazito malenom volumenu proizvodnje e onda su malo podaci ipak drugačiji nego kad se uspoređujemo sa primjerice Francuskom koja je izrazito poljoprivredna zemlja sa nekim drugim europskim državama koje također imaju vrlo razvijenu poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, mislim da se ne može ovdje govoriti o mogućnostima usporedbe po načelu kruška i jabuka. Nažalost, sad ću spomenuti nešto što nije direktno vezano za repliku, zaboravila sam spomenuti u raspravi, ja sam podnijela i amandman na temelju inicijative sindikata koji apeliraju na Vladu RH da se među svim ovim ostalima kojima je omogućeno bavljenje ugostiteljskih djelatnosti uvrste i sindikati pa vas ja molim da razmotrite ovaj amandman. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicima. Prije nego što sam postao profesionalni političar i ušao u Sabor bio sam privatni poduzetnik 25 godina i od toga 15 godina sam se bavio i ugostiteljstvom i ovu raspravu posvećujem svojim kolegama ugostiteljima vjerujući da razumijem njihove probleme. Pa mi dozvolite da Ugostiteljstvo je posebno propulzivna djelatnost. konkurencija je brojna i nesmiljena i samim time se sadržaj i kvaliteta djelatnosti dižu do neslućenih visina. Ako samo pogledamo trud i ogromno ulaganje u uređenje prostora te arhitektonske i dizajnerske bravure raznih arhitekata vidjet ćemo da su tu upotrebljavani najnoviji i najkvalitetniji materijali, originalna rješenja, dizajn, cijeli ambijent. I to je ogromna industrija ugostiteljske opreme, od inovacija u kuhinjskim strojevima do naprosto savršenih caffee aparata, šalica, čaša, tanjura, sveg onog što vidimo, pribora za jelo i ukupne opreme. O samoj ponudi da i ne govorimo. Od običnih kafića preko raznih objekata brze prehrane do vrhunskih koktel barova ili vrhunskih restorana i noćnih klubova. Prvenstveno zato da bi se povećao profit i sustigla konkurencija. No, prisutna je iskrena želja ugostitelja da se gosti u njihovim ugostiteljskim objektima osjećaju što ugodnije. Kod naših ugostitelja u Hrvatskoj osim u jednom dijelu rekao bih manje-više u Dubrovniku još uvijek postoji taj domaćinski naboj i želja da se gost osjeća ugošćeno i dobro. I to je jedna od posebnosti rijetkih vrijednosti hrvatskog ugostiteljstva i bilo bi dobro kad bi se to nekim načinom, nekim poticajima moglo i sačuvati. Hrvatska inače ničim ne zaostaje za svjetskom ponudom i kvalitetom ugostiteljske ponude koja se i dalje svakodnevno poboljšava. Istina je, kritičari će o restoranskom biznisu reći da kod nas nema tzv. vrhunskih slow food restorana kakve imaju samo rijetke i najbogatije svjetske metropole. No nemamo ni takve goste. Kad se u skoro vrijeme još više razvijemo u pogledu ukupne turističke ali prvenstveno i ukupne gospodarske ponude uvjeren sam da će se bez ikakvih problema pojaviti i takvi restorani. zato Hrvatska ima određene restorane, posebno na Jadranu, npr. na Hvaru, na Paklenskim otocima ili na Kornatima ili na Ugljanu i na brojnim drugim jadranskim mjestima koji svojim ambijentom, ponudom i kvalitetom hrane, načinom i kvalitetom usluge mogu bez ikakvih problema zadovoljiti i najzahtjevnije svjetske ukuse, a mnogi od njih su i svjetski rariteti. No na to trebamo biti ponosni i to nam trebaju biti primjeri i smjer razvoja ugostiteljstva. I tu dolazimo čini mi se, i to sam rekao i u raspravi u prvom čitanju, do najbolnije točke našeg ugostiteljstva a to je obrazovanje ugostiteljskih djelatnika. Naše državne srednje i visoke škole koje obrazuju djelatnike u ugostiteljstvu naprosto moraju bolje pratiti trendove i tu moraju intervenirati prvenstveno Ministarstvo turizma, Ministarstvo obrazovanja. I ne zato da bi se pravili važni, da bi nametali neke svoje specifične ideje već prvenstveno zbog samih mladih ljudi koji izlaze iz tih škola s neadekvatnim znanjem i vještinama a kao što je svima jasno kvalitetni kadrovi su preduvjet kvalitetnog ugostiteljstva. Najkvalitetniji kuhari, konobari, barmeni, voditelji ugostiteljskih objekata danas nažalost ne dolaze iz naših ugostiteljskih škola već su se školovali i ispraksirali u inozemstvu ili su samouki talentirani ljudi koji su uspjeli realizirati svoje talente bez obzira na vrstu obrazovanja. Postoji sve veći broj ad hoc ili stalnih tečajeva za kuhare koji obrazuju kuhare mimo obrazovnog kurikuluma, takve tečajeve osposobljavanja treba podražavati i po potrebi adekvatno verificirati ali ih je neophodno dodatno obavezati s obveznim predmetima zaštite na radu i higijensko tehničkih pravilima te pravilima čuvanja namirnica i termičke obrade. Jedna poseban segment koji svakako treba spomenuti je industrija zabave. Naime, u svom neminovnom razvoju ugostiteljstva u Hrvatskoj je ujedno i perjanica razvoja industrije zabave. Na famoznom Zrću ugostitelji su ti koji su razvili industriju zabave. Klubovi na Zrću su u relevantnim elektronskim publikacijama proglašeni kao najbolji klubovi te vrste na svijetu. To jasno nije hrvatski izum ali je dodatna ponuda koja Hrvatsku čini jednom od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija za mlade u Europi i svijetu. I druge manifestacije industrije zabave koje nisu razvili sami ugostitelji zahtijevaju pratnju osim usluga smještaja i pojačanu prisutnost ugostiteljstva. Tako se uz sve objekte zabave i otvaraju razni ugostiteljski sadržaji od koktel barova do restorana brze prehrane ili vrhunskih restorana ovisno o tipu zabavnog sadržaja. Ultra u Splitu i Hvaru kao globalni događaj klupskog koncertnog sadržaja je za Hrvatsku fenomen koji može promijeniti paradigmu pristupa industriji zabave te osvijestiti sve nas u razmišljanjima što jedan takav događaj može značiti i znači za gospodarski ali i kulturni i ukupno društveni razvoj mjesta gdje se događa ali i za ukupnu zajednicu. Jasno sve to privatnici, privatni poduzetnici rade sami. Ulažu ogromna sredstva kako bi bili što konkurentniji na tako zahtjevnom i teškom tržištu ugostiteljskih usluga, a onda rade jedan od najtežih i fizički najnapornijih poslova, od jutra do mraka i uvijek. Kad se mi drugi kao gosti zabavljamo ugostitelji naprosto rade. Od države, odnosno lokalne zajednice traže manje-više sve samo da ih se ne, traže samo da ih se ne ometa u njihovim nastojanjima da budu što bolji i kvalitetniji. Zakon o ugostiteljstvu ima i mora imati svakako višestruku funkciju. Prvo mora uvoditi red na tržištu i osiguravati istovjetne uvjete za sve ugostiteljske poduzetnike, zatim mora poticati razvoj i kvalitetu struke, mora štiti zdravlje i sigurnost konzumenata te mora osigurati sigurnost i zaštitu okoliša. Zaštita javnog reda i mira, sigurnost gostiju, sigurnost na radu, higijensko tehnički odnos MTU, minimalno tehnički uvjeti, fiskalne blagajne, adekvatno rado vrijeme i slični propisi koji proizlaze iz samog zakona su notorna stvar. Adekvatnim zakonskim intervencijama npr. obrazovnu strukturu rukovodećih kadrova ugostiteljskih objekata ili u razvrstavanju ili kategoriziranju ugostiteljskih objekata i slično može se znatno unaprijediti djelatnost u svim njenim segmentima. Posebno se mora urediti odnos lokalne zajednice poduzetnika u ugostiteljstvu. Ovim zakonom se nalaze jasniji odgovori na pitanja o vrsti i načinu mjesta otvaranja ugostiteljskih objekata te o načinu rada istih u lokalnoj zajednici. I kao što sam u više navrata već govorio mi u HNS-u Liberalnim demokratima smatramo da Zakon o ugostiteljstvu mora biti pomoć ugostitelju a ne popis kaznenih mjera. Uzgredno rečeno 73 su prekršaja navedena u ovom zakonu. Ujedno smatram da je dobro da se donosi novi zakon kao nova cjelina i koji treba olakšati uvid i postupke svih zainteresiranih. Čini mi se, odnosno uvjeren sam da ovaj zakon korespondira u većem djelu sadržaja sa trenutnim zahtjevima suvremenog ugostiteljstva i može biti zamašnjak razvoja hrvatskog ugostiteljstva u 21.stoljeću. Hvala lijepa. hrvatski BDP od turizma kaže da je negdje oko 16, 17%. Ne daj Bože da nije toliko, mi bi bili Bosna srebrna ili još i gore problem što je naprosto industrija iščezla. Mi živimo od turizma iz vremena socijalizma. Pa u jednoj Istri u zadnjih 25 godina nije sagrađeno 5 novih hotela. da bi trebalo sjesti, da bi trebala sjesti dva ministra onaj poljoprivrede i onaj turizma. Ja mislim da kad je riječ o turizmu da bi trebala sjesti cijela Vlada. Problem je u slijedećem, što se Ministarstvo turizma nije nametnulo. Pa pogledajte ACI tko vodi ili odlučuje o tome? Ministar prometa gospodin Dončić, o Brijunima gospodin Zmajlović, o Kuparima gospodin Penović šef raspolaganja nekretninama, o privatizaciji netko treći, gospodin Lalovac o PDV-u itd. Međutim, zašto se ovdje javljam? Gospođa Holy a i vi to spominjete, dobro niste vi tako direktno rekli, je za legalizaciju marihuane. Ja sam skeptik. Za medicinske potrebe sve inače sam apriori protiv. Ali što je problem? Možda je najmanji problema marihuane. Ali kad govorimo o onih 3 stotine privedenih osoba dole u Splitu, gotovo 150 grama marihuane je policija izdvojila, 1572 komada ecstasya, 15 grama ecstasya, 109,7 grama amfetamina, 14 grama hašiša 5 komada LSD-a, 7,6 grama kokaina, 80,2 grama grama nečeg MDMA, 5 grama heroina, 8 grama metadona itd. to je sada taj gotov citat. Jednostavno o svemu tome treba voditi računa da se jednostavno ti "spektakli" ti "spektakli" ili da se hrvatski turizam zbog toga ne pretvori u narko turizam. To je nešto što su gotovo svi u Europi istjerali, Hrvatska prihvaća. Zarada je velika, ali je rizik ogroman.

Ukidanjem Ultre recimo da ukinemo ultre i da ukinemo nekakav drugi festival mi time nećemo riješiti problem droge ni u Hrvatskoj, a kamoli u svijetu, ako je to bila vaša intencija sa ovim intervencijama i kod kolegice Holy i kod mene. A radi se o tome da ovakvi festivali ovog tipa pogotovo Ultra koji je planetarni festival, za hrvatski turizam vjerojatno znači više nego milijuni potrošeni raznih eura i dolara na reklame turističke zajednice u u stranim i časopisima i uopće u stranim medijima. tako da mislim da svi zajedno trebamo podržati ovakve manifestacije, to je jedna industrija kojoj se trebamo posvetiti, koju treba urediti, na koju treba paziti. A problem droge nećemo riješiti nikakvim ukidanjima, za to postoje točno organi koji to rade i kao što vidite ispalo je da su uspješni. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Završna riječ ministra turizma gospodina Darka Lorencina. Poštovane kolege zastupnice i zastupnici. prije svega zahvaljujem se na jednoj iznimno konstruktivnoj raspravi, na jednom iznimno konstruktivnom procesu gdje smo pokazali da stvarno želimo napraviti i da nam je osnovni interes i zajednička poveznica turizam. U ovoj završnoj riječi samo bih se osvrnuo na pojedine točke koje su se tijekom ove rasprave spominjale jer smatram da u ovoj mjeri u ovom obimu gdje smo išli za relativno velikim brojem prihvaćanja i primjedbi i stavova koji su apsolutno korisne po turizam, smatramo da se tu više-manje trebamo zadržati u nekakvim okvirima, pogotovo kada je riječ o fizičkim i pravnim osobama koje je spominjala zastupnica Vesna Sabolić, obzirom da pravne osobe mogu imati korištenje, a fizičke osobe moraju imati vlasništvo. Mi smo i sadašnjim zakonskim mogućnostima omogućili da i članovi obitelji mogu koristiti isto tako vlasništvo svoje obitelji. Na taj način bitno smo proširili potencijal korištenja kreveta uzimajući u obzir da fizičke osobe mogu imati pod iznajmljivanjem do maksimum 20 kreveta. Isto tako smo i prethodnim izmjenama i dopuna ovog istog zakona omogućili kada smo im omogućavali stavljanje u promet objekata koji su u postupku ishođenja legalizacije, da mogu do kraja 2016.godine isto tako biti pušteni u promet, da mogu isto tako u slučaju neželjenih posljedica, ali koje su tada u tom trenutku vrlo bitni, u slučaju smrti nositelja iznajmljivača da automatizmom prelazi ili na bračnog druga ili na člana obitelji. Oko mjesnih odbora držimo da je sasvim zadovoljavajuća razina odgovornost jedinica lokalne samouprave jer lokalne samouprave u svom normalnom rekao bih i dnevnom načinu funkcioniranja trebaju i mogu i moraju koristiti isto tako sustav odlučivanja koji uključuje mjesne odbore. Na taj način moguće moguće su određene situacije gdje bi došlo i do određenih kolizija pogotovo kada nisu osnovani mjesni odbori i na taj način znamo da je određivanje radnog vremena jedna vrlo dinamična bitna kategorija, moglo bi doći do osporavanja i do i do smetnji u donošenju takvih odluka. Kada govorimo o turističkoj inspekciji, jasno ono što nismo mogli regulirati sada trenutno zakonom budući da uključuje relativno veći broj zakona pogotovo onih iz sfere djelovanja Ministarstva pravosuđa da inspekcija bude edukativna. Svi naputci koje je turistička inspekcija dobila upravo idu u tom pravcu da se djeluje ne samo preventivno već da putem instituta otklanjanja nedostataka se pruži pružatelju ugostiteljskih usluga mogućnost da nju u relativno kratkom roku otkloni. To nam je cilj jer držimo da veliki postotak, gotovo 90% ili više poduzetnika želi poslovati pošteno, želi poštivati zakone i pravila RH, ali obzirom na njihov veliki broj nekad je to i i nemoguće, dakle radi se o propustima. E, ali imamo drugu situaciju kada se radi o upornom kršenju tih istih propisa i tu želimo biti još puno jači i želimo spriječiti ponavljanje takvih prekršajnih djela. Konkretno, ako iznajmljivač ima dva apartmana koja ima uredno registrirana i dva apartmana koja nema registrirana, dakle ima ih ukupno 4, onda ta osoba zna kako se provodi i kako se dođe do rješenja za obavljanje usluga iznajmljivanja svoje imovine i namjerno izbjegava propise Republike Hrvatske i naš je prijedlog i sugestija inspekciji da se odmah imovina odnosno ti apartmani svi zapečate. Želimo na taj način omogućiti i dati vrlo jasnu poruku da se propisi Republike Hrvatske u tom segmentu na mogu kršiti. A zašto ima toliko predviđenih kazni? Zato jer ima i onih iznajmljivača i onih pružatelja ugostiteljskih usluga koji se bave upravo tim zaobilaženjem zakonskih odredbi i tu smo htjeli jednostavno zaštiti struku u korist onih koji se pravila i propisa pridržavaju. Pitanje je veličine koliko možemo ići u širinu po pitanju udruga. U Republici Hrvatskoj trenutno postoji 50 tisuća koje funkcioniraju i koliko njima možemo omogućiti pružanje ovakvih usluga a da nisu u onom standardnom redovitom sustavu. Taj broj od 50 tisuća je relativno vrlo velik i stvarno dovodimo u pitanje privatni sektor bilo koje veličine mikro, male, srednje ili velike koji su velike novce, vrlo često je i to i najveći problem sa mikro i malim poduzetnicima koji ulažu svoj novac i onda dolazi do stvaranja nelojalne konkurencije. Smatramo da smo tu napravili jedan iskorak, da smo bili socijalno osjetljivi i na taj način isto omogućili umirovljenicima a samim time i klubovima odnosno udrugama nacionalnih manjina da pruže svojim članovima određene mogućnosti a koje istovremeno neće imati utjecaj na privatni sektor. Plava i zelena Hrvatska, vječno pitanje, ne bih rekao prijepor. Ali smatram da to je jedno područje gdje možemo i gdje ima prostora ne za poboljšanja nego za krupnije korake ali i s jedne i s druge strane. Svjedok sam procesa koji su išli otuda da je mali poduzetnik, srednji poduzetnik želeći povratiti svoju investiciju, prodati proizvod ili uslugu velikom subjektu u turizmu ispostavljao visoke cijene. S druge strane imali smo situaciju da su veliki gospodarski subjekti u navodnicima rečeno to željeli dobiti pa gotovo za ništa. Mislim da su ti procesi u proteklih 5 do 10 godina prevaziđeni i da kao rezultat i posljedica međusektorske analize koju smo napravili tzv. satelitske bilance da je tu uvozna komponenta itekako na jednoj vrlo zadovoljavajućoj razini koja ide nešto malo više od 10%. Upravo tvornice i proizvođači namještaja, arhitekti, dakle od kreacije objekta do njihove realizacije gotovo u 90% slučajeva imputi su upravo iz Republike Hrvatske. Bez obzira na činjenicu da li se radi o stranom ili hrvatskom vlasniku. Što nas posebno veseli ali to dokazuje jedno da su tvrtke u Republici Hrvatskoj sve konkurentnije. I upravo tvrtke koje proizvode namještaj mahom su iz Slavonije. To me isto osobno veseli i mislim da je to jako dobar put. Ali te iste tvrtke imaju određenih problema a to je da vrlo često se događa da nemaju raspoloživih kapaciteta da opsluže hrvatske hotelske kuće već ostatak ide za izvoz. Dakle može se. Kada govorimo o prehrani i proizvodnji hrane, to je veliki proces i nije točno da nema komunikacije između Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede. Čak štoviše Ministarstvo poljoprivrede je bilo pokrenulo jednu dosta jaku inicijativu da se čak i u ovaj zakon utvrde određeni članci koji bi usmjeravali na to da se moraju koristiti proizvodi iz određenog radijusa. Međutim, napravili bismo medvjeđu uslugu u jednoj takvoj inicijativi u ovoj fazi sada jer ono što nam nedostaje ogroman broj proizvoda kojima fale standardi. Standardi, kvaliteta i količina. Dokle god se to ne ujednači i ukoliko budemo izašli u ovoj fazi sa tim proizvodima i sa ovom inicijativom na tržištu nećemo uspjeti profilirati proizvode. Čast izuzecima, čast određenoj vrsti proizvoda poput vina, poput dakle vinara koji su stvarno uspjeli dotjerali širom Hrvatske svoje proizvode na iznimnu kvalitetu, ali pomaka ima u proizvodnji pršuta, kulena. U svakom slučaju i još mnogih drugih sireva i ostalih proizvoda gdje te inicijative treba dalje nastavljati. I upravo na tragu te inicijative Ministarstva poljoprivrede održan je i zajednički sastanak između našeg ministarstva, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva poduzetništva, Ministarstva vanjskih poslova zajedno sa strukovnim udrugama Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore gdje smo se dogovorili o sljedećem koraku koji će se održati odmah početkom 9 mjeseca da artikuliramo način, formu, da krenemo sa razvojem kanala putem kojih će se distribuirati, apsorbirati upravo ti tipični održivi proizvodi Republike Hrvatske. Mislim da je jedna inicijativa koja je itekako hvale vrijedna i stvarno je potrebno uključiti jako široki krug ljudi i institucija da se postignu ovdje učinci. Kad govorimo o poticajnim sredstvima, razvojni projekti koji se financiraju putem Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice kroz razne oblike bilo Fond za razvoj turizma, bilo razni programi poticanja privatnog poduzetništva, dakle i privatnog i javnog sektora, onda uzimajući u obzir podatak da se 96,4% turističkog prometa ostvaruje uz obalu, a samo ovaj ostatak od 3,4% u kontinentalnom dijelu ne rukovodimo se time jer od 107,5 milijuna raspoloživog novca koje imamo što kroz Hrvatsku turističku zajednicu ili Ministarstvo turizma, 28,2 milijuna se realizira u kontinentu. Ili ako uzmemo manifestacije od 7,7 raspoloživih milijuna za manifestacije 1,4 se realizira na kontinentu. Zašto? Pa zato jer turizam, pogotovo u kontinentu i ono što mi nazivamo turistička nerazvijena područja, upravo tamo turizam ima jednu puno jaču poruku. To je ona socijalna komponenta da proizvođači se omogući dodatna aktivnost, turizam, da plasiraju svoje proizvode i da na taj način podižu konkurentnost svog gospodarstva i da se malo po malo etabliraju u turizam. Brojni projekti i koje je ova Vlada financirala i druga ministarstva, posebno Ministarstvo kulture, Muzej Vučedol, Muzej sinjske alke koji smo jučer posjetili, samo su jedne od čvrstih infrastruktura koje će itekako biti ogromne atrakcije, neke već jesu, Vučedol, za mnogobrojne turiste jer imamo priče, imamo povijest koju turistima itekako trebamo ispričati. I kada je riječ o ovom održivom dijelu onda tu isto tako u programu imamo 13-14 akcijskih akcijskih planova za donijeti, 8 smo ih već donijeli. Jedan od njih koji još nismo donijeli je akcijski plan za zeleni turizam u kojeg jako puno gledamo budući da je naša zemlja u tom segmentu itekako prepoznata, ne samo po svojim prirodnim ljepotama nego i po hrani, vodama i svemu ostalom i smatramo da tu trebamo artikulirati upravo ono o čemu je bilo riječ, a to su različiti oblici, modaliteti, iskazivanja održivosti ne samo proizvoda za prehranu već i objekata potpuno ovih redovitih objekata, hotela, ugostiteljskih objekata, smještajnih objekata, koliko su oni uklopljeni u okoliš, u održivost, koliko utječu ili ne utječu bolje rečeno na ekološki sustav i na taj način kako mogu dalje koristiti i jačati ovu komponentu koja u turizmu postaje sve bitnija i sve prepoznatljivija. Sve u svemu, rekao bih da, osvrnuo bih se kratko i na one zakone koji su bili spominjani, a koji nam slijede. To je Zakon o turističkoj zajednici, Zakon o boravišnoj pristojbi i Zakon o turističkoj članarini gdje smo u raspravu odnosno na web web stranice u javne konzultacije stavili prijedloge zakone na način da smo htjeli apostrofirati neke stvari. Prvo i osnovno što mogu reći, posljedice tog zakona neće izazvati ukidanja turističkih zajednica, neće izazvati isto tako nemogućnost obavljanja razvijanja turizma na tim područjima i ono najgore što se može dogoditi po pitanju financiranja, pogotovo turističke članarine je i to s ovog mjesta ovdje govorim, da će ti izvori ostati isti -15% koliko svi moramo generalno smanjiti zbog smanjenja parafiskalnih nameta koje je od nas zatražila Europska komisija. Drugim riječima, s onim prihodima 25% željeli smo ukazati na to da 1/3 turističkih zajednica, onih malih, funkcionira na način da gotovo i 90% svojih sredstava koriste na plaće, koriste na održavanje ureda, a 10% koriste na programe i razvojne projekte. To želimo promijeniti. Želimo promijeniti taj način razmišljanja, vjerujem da ste i sada vidjeli po pitanju donošenja ovog zakona koliko vremena smo utrošili na konzultacije, koliko primjedbi smo prihvatili, a kad je riječ o ovako bitnim zakonima koji nam tek sada dolaze mislim da smo tu i dokazali koliko želimo u interakciji za dobro našeg turizma donijeti i ove preostale zakone. Zahvaljujem se. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre, podržavam ovaj zakon i promjene koje su njime unesene, međutim nekoliko praktičnih pitanja s obzirom na neke odredbe, ali i nešto što je već u toku ali stvara probleme malim iznajmljivačima. Prvo, ovo rješenje o iznajmljivanju koje je do sada bilo na vlasniku objekta, da li će se u novom postupku ili mijenjanju tog rješenja iziskivati nova kategorizacija ili je dovoljno recimo samo zahtjev pa se to prenese na neku osobu koja je u domaćinstvu pa da ona može nositi to rješenje ili zaista treba onda ponovno kao i uvijek do sada kategorizacija tih objekata ispočetka što iziskuje opet određena sredstva. je pitanje koje, problem koji se pojavljuje a sve češće ovih dana to mi ukazuju mali iznajmljivači, tiče se Pravilnika o minimalnim uvjetima, a odnosi se na protupožarnu zaštitu tj. pojavljuju se inspektori koji kažnjavaju male iznajmljivače ako nemaju evakuacijski plan i nekakve svjetleće strelice kojima se pokazuje gdje je izlaz iz apartmana. I to je hajmo reći jedno pitanje formalnosti jer zaista mali iznajmljivač nije u obvezi da ima onaj protupožarni aparat ali mora imati ovu neku sitnicu koja opet nešto košta itd. A onda izgledaju kuće mislim šareno sa tim zelenim strelicama i dođe inspektor 3000 kuna vam je kazna ako ne znate. Mislim zaista, ukinuli smo ono što je bilo dobro zdravstveno uvjerenje nepotrebno. Opet nekakav novac se uštedio. Mislim da i o ovome treba nešto malo porazmisliti, jer u kući u koja ima jedan izlaz ja ne znam zaista što ili ulaz što s time postižemo. I treće pitanje je pitanje koje se stalno pojavljuje, a to je ona sezonska RTV pristojba. To su stalni sukobi iznajmljivača i HRT-a po onom Zakonu o RTV pristojbi i tko ima pravo plaćati ili ne treba to plaćati. Postoje pravomoćne, tj. postoje sudske presude koje govore da HRT to ne može naplaćivati jer ugostiteljstvo, tj. iznajmljivanje nije samostalna djelatnost. I to postoji. Međutim, to ne sprječava onoga koji to hoće da i dalje ljude tjera na Prekršajne sudove, … …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… … u postupke, izmišljaju se obveznici i imamo cijelo ljeto nekakav problem koji treba zaista riješiti, pa evo vaše mišljenje o tome. Neće trebati nova kategorizacija, dakle samo se temeljem zahtjeva prenosi. Inspektori i nadležnost ovog jasno to je u u pravcu onoga što sam ranije govorio. Gledajte, imali smo slučajeve na terenu da i kad smo ukinuli zdravstvene knjižice da su ih neki i dalje tražili, tako da i to smo sanirali, pa ćemo hvala lijepa na upozorenju, obratit ćemo pozornost i na ove stvari. I to je ono pogotovo što sam spomenuo tijekom rasprave vezano za otklanjanje nedostataka. Dakle, to se smatra otklanjanje nedostatka koje se jasno, koje kasnije i podložno ponovnoj kontroli i to treba ukloniti. A što se tiče RTV pristojbe, evo nije naš zakon, ali naši su iznajmljivači i u tom pravcu mi ćemo ići ka tome i pomoći svima da se to razjasni i da se točno utvrdi tko na što ima pravo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Već je kolega Borić rekao nešto što sam i sam mislio pogotovo za RTV pristojbu. U apartmanima uglavnom su stranci koji gledaju satelitsku televiziju, sama pristojba HRT-a znamo kako se naplaćuje. Ali dobro, sad ne bih o tome. Govorili ste u jednom dijelu oko povezivanja plave i zelene Hrvatske, odnosno modre i zelene kako mi to volimo reći, pa ste spomenuli da da dajete pohvalu zapravo proizvođačima određenih proizvoda kao što je vino, kulen, pršut itd. Rekli ste, međutim da kad bi se išao na neki način urediti zakonski da se što bolje poveže modra i zelena Hrvatska da bi tu imali problema sa standardima i sa kvalitetom. Ja ne znam na što ste konkretno mislili, ali osobno mislim da ne bi imali problema sa standardima i kvalitetom, jer mislim da imamo vrlo kvalitetne prehrambene proizvode koji se mogu plasirati u hotelskoj industriji, prije svega u hotelskoj zato što restorani uglavnom privatni koriste resurse najviše domaće rekao bih. Međutim, hoteli kao takvi najčešće koriste uvozni dio proizvoda i u tom smislu ja mislim da bi tu trebalo doista pitanje certifikata održivosti ugraditi na način doista da pokušavamo one koji ga imaju stimulirati na način da im se smanji PDV za određeni postotak, jedan, dva posto, tri posto. Dakle, hotel koji ima certifikat održivosti, koji nabavlja hranu u svom okruženju, dajmo mu pogodnost od dva do tri posto jer to će se vratiti na drugim mjestima. Dakle, taj PDV će opet bit naplaćen kroz tu hranu koja će se kupiti itd. Dakle, višestruke su koristi od toga. U tom smislu ja mislim da imamo kvalitetne proizvode, da na tome trebamo raditi sada, upravo sada. odgovor na repliku. **Lorencin, Darko (IDS)** Hvala lijepa. Pa ja bih samo naveo i ukazao bez daljnjega naši proizvodi su iznimne kvalitete i obzirom na taj obim koji imamo mogućnost proizvesti. Međutim, u komunikaciji i sa privatnim sektorom oscilacije u kvaliteti od proizvođača do proizvođača su jako velike. To su one činjenice koje imamo sa terena ne samo to bilo koji pokušaj artikulacije u ovom zakonu kao obveze da se koriste lokalni proizvodi u okviru određenoj radijusa napravio bi takav sustav nama trenutno sada. Možda to mogu raditi neke zemlje koje već decenijama to implementiraju, ali izvjesnost realizacije takvog jednog projekta bilo bi dovedeno u pitanje. Ono gdje mi vidimo puno jači i puno lakši, jednostavniji, efektivniji način je da s jedne strane Ministarstvo poljoprivrede provodi i da snažno naglasak na certifikaciju, na standardizaciju i te stvari, a drugim dijelom da se zajedno i sa privatnim sektorom i sa ovim institucijama koje sam ranije naveo jako velike, relativno velike napore uloži u marketing i na prepoznatljivost tih proizvoda. To je jedan puno kraći put, puno efektniji put i neki proizvodi su uspjeli se poput slavonskog kulena etablirati i u Britaniji i na nekim drugim tržištima upravo tom tom recepturom. Tako da u biti govorimo o dva različita načina, a cilj nam je isti. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, uvaženi ministre. Evo javila sam se za repliku zbog dvije stvari koje ste spomenuli, a to je u postupku legalizacije i to podržavam da se omogući građanima da počnu sa iznajmljivanjem. Međutim, kroz taj proces legalizacije prošlo nam je svega i svačega pa je pod krinkom apartmana legalizirane su i barake i kontejneri i ne znam što. I najčešće u takvim objektima onda borave i nelegalni gosti. Pa povezujem to sa inspekcijom koja slažem se mora edukativne nadzore vršiti ali kod ovakvih objekata i kod ovakvih iznajmljivača mislim da ne bi trebalo biti edukativno nego da bi trebalo biti i rigoroznije jer se šalje jedna jako loša slika. Osim toga kad govorim već o inspekciji najčešće nama inspekcija obilazi uredne iznajmljivače, uredne prijavljene, a ove ovakve bespravne i nelegalne ne obilazi. Pa bi tu trebala možda jača kontrola sa lokalnom zajednicom s obzirom da mi svi imamo i komunalne redare itd. koji su na terenu koji znaju takve stvari i da nam onda turistička inspekcija ne ide u obilazak takvih objekata u ono doba kad su gosti na plaži ili kada su negdje vani na večeri dok je lijepo vrijeme nego da potrefe onda kad su gosti u takvim objektima. Ima previše rođaka i vjerujte nijedan iznajmljivač koji se bavi iznajmljivanjem u vrijeme sezone baš ne prihvaća rado rođake da mu ljetuju jer nastoji nešto zaraditi od toga. podržavam da lokalna zajednica može određivati radno vrijeme, pogotovo mi na obali mora imamo sve više beach barova koji mogu, ne smetaju nikome i mogu puštati glazbu, ne pretjerano glasno, dakle poštivajući ipak ovaj javni red i mir, do nekog određenog doba večeri. Hvala lijepa. **Lorencin, Darko (IDS)** Hvala lijepa. Dakle, što se tiče procesa legalizacije tu su oni u mogućnosti obavljati i dobili su rješenje koje ima rok trajanja, do kraja 2016. godine. I u tom vremenskom periodu oni moraju ishodovati legalizaciju. Ukoliko ne ishoduju u tom roku automatizmom rješenje se ukida ili automatizmom rješenje se nastavlja. To rješenje dobili su na temelju minimalno tehničkih uvjeta. Dakle, oni su morali udovoljiti kriterijima i ne stoji da oni mogu obavljati djelatnost bilo gdje. Čak i štoviše imamo i evo što će biti tema rasprave jednom kad budemo raspravljali o ovim budućim zakonima onda ćemo vidjeti da će se isto i u jednom relativno kratkom vremenskom roku pojaviti prijedlog da se ide u rekategorizaciju postojećih objekata u privatnom smještaju jer činjenica je da standardi što su bili nekada danas više nisu. Ali to će biti dulji vremenski period, ne kao u slučaju hotela, to će biti na svakih 10 godina. Tako da se i sa tom kvalitetom na neki način upravlja. Što se tiče obavljanja nelegalne djelatnosti to je u nadležnosti Carinske uprave koja to ukidanjem Državnog inspektorata koji to uopće nije u biti prije kontrolirao sada provodi. Dakle, Carinska uprava je nadležna, mi komuniciramo, oni su tu aktivnost preuzeli tijekom protekle godine i jasno da prostora prostora za poboljšanja tu ima ali vjerujem da ćemo ovako zajedničkim snagama to i pogotovo uz pomoć komunalnih redara ako obavljaju savjesno svoju dužnost da itekako se mogu tu veliki i krupni koraci napraviti. **Zgrebec, Dragica **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani ministre između ostalog kad ste govorili o udrugama rekli ste da je mogućnost ako uslužuju jela i pića udruge da je to svojevrsna nelojalna konkurencija, može biti Ja bih vam samo navela jedan primjer iz Vodica. Na primjer mi u Vodicama imamo ribarsku udrugu "Mali porat" koja organizira ribarske večeri. Ja bih se usudila reći da je to jedno od najtoplijih, najatraktivnijih manifestacija našega grada i oni to ne mogu organizirati više od 2 puta u toku ljetne sezone. Gostima je tako zanimljivo gledati na koji način oni pripremaju ribu, sam njihov izgled je drugačiji nego kad se dođe kod ugostitelja u ugostiteljski objekat, kako su vješti, pjesma dok peku tu ribu. Zaista je nešto posebno. To uslužuju i prodaju naravno po simboličnim cijenama i na takav način osiguraju financijska sredstva za funkcioniranje svoje udruge tijekom čitave godine. Mislim da na takav način jako puno dobije gost, zato što ima jednu atraktivnu manifestaciju u tom mjestu. Grad i turistička zajednica opet imaju manifestaciju bez da su izdvojili dodatna financijska sredstva. Grad ima jednu manje udrugu na svom proračunu, a uvjerena sam da onaj gost koji se odlučio tu večer pojesti ribu i popiti butelju vina neće se odlučiti za jesti srdelicu sa plastičnog tanjura. Tako da mislim da bi bilo jako dobro kao što ste dali mogućnost vatrogasnim društvima da i ovim udrugama date mogućnost možda dva puta u toku godine da organiziraju nešto i nekakvu financijsku korist da imaju za neke namjene, bilo humanitarne, bilo funkcioniranje udruge. Hvala. Odgovor, ministar Darko Lorencin. Ali u sinergiji i sa gradom kad je grad organizator i turistička zajednica to se može i obavljati. I jednostavno granica mora negdje biti. Vjerujem da je ta večer daleko najljepša, da je doživljaj turista da stvarno vide autentičnost jer i jedan od pridjeva koji krase Hrvatsku pored svih ljepota je i autentičnost. Stoga, evo ima modaliteta u zakonu i da se redovitim putem i uz pomoć isto postojećih objekata rade ove određene aktivnosti, da postoje nositelji ugostiteljske aktivnosti pa da se to ipak može organizirati. Negdje jednostavno granica mora biti, moramo štititi one poduzetnike koji su uložili i po par sto tisuća eura u svoje objekte i neki i puno, puno više a ovo u te dane, pogotovo sada tijekom srpnja i kolovoza to su jako, jako veliki nedostaci u prihodima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo sutra. Nastavit ćemo u 15,00 sati sa točkom 2. Hvala vam